Колеги, будь ласка, заходіть в зал, займайте робочі місця. Отже, прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 342 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашого колеги Семена ІгоровичаСеменченка. І також сьогодні, колеги, відзначається День журналіста. І я хочу від імені Верховної Ради привітати всіх журналістів з професійним святом. Щиро дякую за вашу відповідальну працю і виконання високої суспільної місії. Приємно відзначити, що Верховна Рада України – лідер серед парламентів світу за кількістю акредитованих журналістів. Зокрема, на цю сесію Апарат Ради видав понад 5 тисяч посвідчень. Давайте привітаємо наших журналістів, особливо фронтових журналістів, без яких неможливо уявити роботу Верховної Ради України. Вітаємо вас! Зі святом! З професійним святом! вчора і для мене, і, напевно, для багатьох з вас стала тривожна інформація про те, що Президент України дав доручення оголосити на мінській групі ініціативу про те, що українські військовослужбовці не повинні відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора. Ми тільки сьогодні маємо одного вбитого українського воїна і 12 поранених. Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора, наших загиблих стає все більше. Ми 5 років ведемо національну визвольну боротьбу і ми хочемо повідомити, і я особисто хочу повідомити, новообраного Президента ВолодимираЗеленського, що заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. І ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором. І я впевнений, це позиція, яку займає сьогодні український народ, і я впевнений, що Президент України повинен скоригувати свою позицію і мати повагу до українських воїнів, які, ризикуючи своїм життям, кожного дня захищають українську незалежність. Капітуляції ми не допустимо! І, колеги, хочу повідомити вам загальний план на сьогодні. Хочу нагадати, що ми завершуємо розгляд Закону про тимчасові слідчі комісії. У нас лишилося менш як 100 правок. І орієнтовно о 10:30, я думаю, ми завершимо розгляд Закону про тимчасові слідчі комісії. І я закликаю всіх до повної мобілізації о 10:30. Усі народні депутати мають бути в залі для того, щоб ми змогли прийняти одне з найважливіших рішень українського парламенту. Потім нам вкрай важливо підтримати ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень між Україною і Європейським співтовариством в енергетичній сфері. Колеги, потім нам буде дуже важливо прийняти кількабезпекових законів. І я сподіваюся, що ми, маючи високий рівень мобілізації, зможемо прийняти безпекові закони і включити в порядок денний, і проголосувати і Закон про капеланів, і Закон про військових заручників. Тому я усіх закликаю сьогодні, колеги, до максимальної мобілізації. Також хочу нагадати, що сьогодні ми перейдемо до розгляду закону, кодексу, Виборчого кодексу про відкриті списки. Сьогодні відповідальний день, один з дуже відповідальних днів роботи Верховної Ради України. Тому закликаю усіх сьогодні до мобілізації, до активної роботи в залі. І, я впевнений, ми зможемо сьогоднішній день зробити продуктивним і зробити результативним. Але перед тим, як перейти до розгляду правок, я хочу повідомити, що в президію надійшла заява від двох фракцій, дві фракції готові замінити її на виступ. І я запрошую до слова голову фракції Радикальної партії Олега Валерійовича Ляшка. 10:09:09 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Крім абсолютноідіотської пропозиції, яка прозвучала вчора в Мінську, не стріляти у відповідь, коли обстрілюють наших військових, Зеленський пропонує ще одну, як йому видається, геніальну пропозицію – це проведення референдуму про членство України в НАТО. Я рекомендую Зеленському замість того, щоб ревізувати Конституцію, виконувати її… У Конституції України парламент проголосував і визначив курс України на членство до НАТО і до Європейського Союзу. Завдання Президента як гаранта Конституції - виконувати Конституцію, а не ревізувати її. Тим більше, що сьогодні в НАТО не беруть нас, тому що немає необхідного рівня розвитку і підготовки. Тому, замість ревізування Конституції, виконувати нормативи, які дозволять Україні якнайшвидше стати членом НАТО і захистити свою безпеку і життя своїх військовослужбовців. Натомість я вимагаю відЗеленського провести референдум про долю української землі. Команда Зеленського хоче продати землю іноземцям, вони підготували відповідний проект Закону про ринок земель. І це буде один із перших законів, який планує розглянути парламент нового Відповідно до Конституції України, стаття 13, українська земля належить українському народу. І ні Зеленський, ніхто інший не має права вирішувати долю української землі без народу. Тому, кому належить українська земля, кого вона годуватиме, виключно має право визначати український народ, громадяни України. На референдум винести питання про долю української землі. І нехай українські селяни, українські люди скажуть, чи згодні вони з тим, щоб продати землю іноземцям, чи вони за те, щоб українська земля годувала українських людей і українську націю. Продаж української землі іноземцям – це продаж України. Це така ж капітуляція перед викликами нинішньої цивілізації, як і як і пропозиції у Мінську підняти руки, капітулювати і не відбиватися, коли тебе обстрілюють. Тому українці повинні вирішити долю землі. Не Зеленський, не транснаціональні корпорації, не глитаї, які довели народ до ручки, забрати тепер хочуть за 3 копійки землю, включно український народ на референдумі. Тому ми пропонуємо організувати і провести референдум, вирішити питання про долю української землі. Я абсолютно впевнений, що більшість українців виступить проти. І тоді влада не зможе протягнути ніякого ринку Дякую. Дякую. Отже, колеги, ми переходимо до першого питання порядку денного. Це продовження розгляду проекту Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (№ 1098). І я запрошую на трибуну заступника голови комітетуКупрієнка Олега Васильовича. І закликаю всіх до дуже динамічної роботи. Хочу нагадати, що вчора ми завершили на правці 669. Я, звично, буду називати ті правки, які відхилені. Хто захоче поставити на підтвердження, шляхом підняття руки має повідомити мене, що він має намір поставити ту чи іншу на підтвердження. Отже, розпочинаємо. 673-я. Не наполягає. 727-а наступна. Не наполягає.

Пані Олена, 739-а? Не наполягає. 740-а, Лапін. Не наполягає.

Наступна – 743-я, Пташник. Не наполягає. 744-а, Писаренко. Не наполягає. В нас лишилось всього кілька правок, колеги. Ми йдемо швидше, ніж можна було передбачити.

Не наполягає. 746-а. Це остання правка, автор не наполягає. Отже, колеги, таким чином, ми завершили розгляд правок

Отже, колеги, ми завершили розгляд правок. Але тепер я хочу надати представнику комітету заключне слово для виступу, щоб підсумувати все наше обговорення, яке тривало. По деяких правках ми шукали компроміс, і, власне, цей компроміс зараз і озвучитьКупрієнко Олег Васильович. І я думаю, не буде заперечень в залі, якщо я надам для заключного слова 5 хвилин для виступу. І я прошу голів фракцій протягом 5 хвилин максимально мобілізувати депутатів в зал. Отже, заключне слово – Купрієнко Олег Васильович. 5 хвилин, будь ласка. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Шановні телеглядачі, радіослухачі, присутні, журналісти! Ми закінчили розгляд одного з найважливіших, на мій погляд, законопроектів, я б сказав, в історії парламентаризму. Згадайте, коли ми прийшли в парламент, 2014-2015 рік, скільки депутатських запитів оголошувалось з трибуни? Стільки, що навіть в п'ятницю часу не вистачало. Потім ставало все менше,менше і менше. Скільки депутатських звернень з різних підстав, з різних звернень до нас громадян про порушені права ми писали в різні установи? Їх все менше, менше і менше. Давайте згадаємо історію, як десь в кінці 90-х, на початку 2000 років, коли на підприємство, установу державну, комунальну приходив депутатських запит чи депутатське звернення народного депутата, керівник або відразу кидався виправляти недоліки, або, вибачте, готував три конверти, настільки були дієві ті механізми. Де вони зараз? Їх зараз немає. Ми питаємо, чому довіра до парламенту така низька. А тому що парламент сам собі урізав оті механізми впливу на чиновників, на державні органи, скасував фактично механізм захисту прав громадян. Тому громадяни нам і не довіряють, тому що вони не можуть знайти захисту у народного депутата, коли його права порушуються. А все чому? А все тому, що, давайте згадаємо, скільки слідчих комісії Верхової Ради призвели до того, що хтось сів в тюрму або принаймні пішов з посади. Згадали? Я теж не можу. Цей закон, він повертає статус парламенту, він піднімає роль парламентаризму в парламентсько-президентській країні. І я переконаний, що пройде небагато часу після набуття чинності цим законом народні депутати, які будуть працювати в цій залі, вони відчують, що є механізм, і будь-яке наше звернення на прохання чи вимогу виборця, людини, громадянина, українця воно знайде своє продовження, людина отримає захист, і відповідний негідник понесе покарання. Саме це головна суть цього законопроекту, саме це головне. Ну, і, звісно, імпічмент. Ну, що таке імпічмент? Для когось це просто слово, для когось для піару використано. А взагалі по життю це дамоклів меч, щоб той не крав у людей. Це той дамоклів меч, який висить над головами більшості президентів у світі. Більшість країн мають закон про імпічмент, і не в "старушки Англії", а у Великій Британії ще вXVIII сторіччі створили цей інститут імпічменту. А чи часто його застосовували? В Америці намагалися двічі. Знаємо, чим закінчилось. У Європі один раз, у Литві. Можна ще згадувати декілька країн, яких ми не дуже хочемо з собою порівнювати. Але дієвий інститут імпічменту це той страх президентів перед страхом імпічменту, який дамокловим мечем висить у нього на стіні, і при прийнятті кожного важливого рішення він має оглядатися на той дамоклів меч і дивитися, а чи не переповз він уже на стелю, щоб упасти на голову президенту. Скільки не було в Америці президентів, майже на кожній каденції піднімається питання, якщо щось він робить не так, майорить тінь імпічменту, який відразу… стає на місце президент і починає не робити того, що не хоче громадянське суспільство. Ми це все опрацювали разом з вами, ми пройшли важкий шлях доопрацювання цього законопроекту. Залишилося два невеличких моменти: щодо застосування слова "право" і "повноваження". Ми про це мали фахову дискусію, і я при доопрацюванні, скажемо так, самого тексту лінгвістичного характеру, прошу апарат і юридичне, науково-експертне управління Верховної Ради саме подивитися, як правильно має застосовуватися слово: "право" чи "повноваження", - по тим поправкам, які ми обговорювали. Воно на суть закону абсолютно не впливає, воно тільки покращить текст з точки зору застосування правил української мови. І також був спір щодо "мають відношення" і "стосуються". Це теж на суть закону не впливає, це несуттєво по суті, але з правил української мови, я вважаю, що треба зробити відповідне коригування, якщо мовники скажуть, що саме це слово має використовуватися. А відтак, від імені комітету, від імені всіх вас, я дякую всім вам за те, що ви залишилися небайдужі до такого важливого законопроекту, що прийняли найактивнішу участь в його обговоренні, в його доопрацюванні. І я маю велику надію і дуже надіюсь, що ви проголосуєте. І щиро дякую, якщо ви проголосуєте. А я в цьому переконаний. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, дякую також за роботу і регламентному комітету, і доповідачуКупрієнкові Олегу Васильовичу. Фактично ми не будемо повертатися до жодної правки, ми можемо голосувати за результатами розгляду. Але до мене звернулися фракції з проханням дати по хвилині в виступі від фракцій для того, щоб ми побачили готовність фракцій до голосування. У нас є ще 7 хвилин, і я зараз по одній хвилині… я хочу зробити повідомлення, що зараз, під час сесії, йде засідання комітету. Я прошу передати представникам Апарату, що комітет не може тривати під час засідання Верховної Ради України. Я прошу усіх членів комітетів повернутися в зал для голосування, поки будуть виступи від фракцій по хвилині, це достатньо часу, щоб народні депутати повернулися в зал. І зараз по одній хвилині. Я розпочинаю від "Блоку Петра Порошенка". Артур Герасимов. Потім – "Народний фронт". І так в послідовності по одній хвилині усім головам фракцій я надаю можливість висловити свою позицію з приводу цього закону. І закликаю усіх заходити в зал і приготуватися до прийняття рішення. Будь ласка, Артур Герасимов. 10:24:12 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Андрій Володимировичу! Шановні колеги! Шановні українці! Цей законопроект є - і тут в залі немає двох думок відносно цього, - надважливим сьогодні для нашої країни і надважливим сьогодні на шляху боротьби з корупцією. Тому хотів би сказати, що фракція буде підтримувати цей законопроект. Я звертаюся до всіх колег зараз згуртуватися, об'єднатися і підтримати цей законопроект якомога більшою кількістю голосів. І, шановні колеги, ми дуже довго до цього йшли, ми пройшли всі необхідні процедури, вони були витримані. Я хотів би подякувати комітету, який відпрацював дуже добре. Я хотів би подякувати всім авторам правок з "Блоку Петра Порошенка", "Самопомочі", з інших фракцій, які, дійсно, дуже багато працювали для того, щоб цей закон став якомога краще і був більш ефективним на шляху боротьби з корупцією. А зараз просив би всіх об'єднатися і підтримати цей законопроект в другому читанні і в цілому. Дякую. Дякую вам. Від "Народного фронту"Помазанов. Одна хвилина, Помазанов. 10:25:23 ПОМАЗАНОВ А.В. АндрійПомазанов, фракція "Народний фронт". Перш за все хочу сказати, що цей результат роботи – це результат роботи… багато років ми проводили роботу над цим законом. Ми повинні розуміти, що у нас на сьогодні немає іншої опції, ніж ухвалити цей закон, підтримати більшістю голосів парламенту. Оскільки цей закон, який вимагали від нас багато років і громадські активісти, і представники різних політичних сил, політичних партій і фракцій у цій залі, і на сьогодні ми можемо ухвалити той законодавчий акт, який вирішить багато проблем, які стосуються депутатського контролю, в тому числі і слідчих, і спеціальних комісій. І, більше того, в цьому законі ми дійсно прописали процедуру, чітку процедуру, яка передбачає процедуру імпічменту Президента, якої не вистачало так нашій державі. Тому на сьогодні відпаде дуже багато питань з ухваленням цього закону. "Народний фронт" буде підтримувати одноголосно даний законодавчий акт, і просить долучитися всі політичні сили, всіх свідомих народних депутатів до його підтримки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, хочу ще раз наголосити: через 5 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій максимально змобілізувати депутатів у залі. Через 5 хвилин – голосування по закону. Я надаю слово для виступу представнику "Опозиційного блоку".Папієв, будь ласка. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Це дуже важливий законопроект, який визначає контрольні функції Верховної Ради України. Наша фракція буде голосувати за цей закон, тому що це важливий закон не тільки для Верховної Ради України, а в першу чергу для громадян України, з тим щоби ми повноцінно могли захищати права та свободи громадян України, представниками яких є відповідно до Конституції України всі народні депутати України. Шановні народні депутати України, але перш за все я звертаюся до Голови Верховної Ради України, у нас є ще закон 5211. Це закон, який приводить Регламент Верховної Ради України у відповідність до Конституції України, яка визначає Україну як парламентсько-президентську республіку. Тобто я прошу вас перед тим, як ми перейдемо до голосування Виборчого кодексу, це закон, який ми можемо пройти буквально за 1 годину, щоб ми наступному скликанню Верховної Ради України… М.М. Щоб ми могли наступному скликанню Верховної Ради України передати повноцінний Регламент Верховної Ради України, з тим щоби він повністю відповідав Конституції діючій України. Дякую. Від фракції "Самопоміч" Олена Сотник, будь ласка. 10:28:25 СОТНИК О.С. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Колеги, я вже говорила вчора про те, що насправді це чи не один з ключових для встановлення сили парламентаризму в Україні законів. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні його приймемо. Для розуміння наших громадян, крім тимчасових слідчих комісій, цей закон також врегульовує в ІV розділі особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради згідно статті 111 Конституції. Тобто це означає… статті, яка встановлює процедуру імпічменту. Тому фактично, голосуючи за цей закон, ми вирішуємо одразу декілька питань. Ми вирішуємо питання належного парламентського контролю. Ми вирішуємо питання можливостей для опозиції балансувати і впливати на діяльність коаліції, в тому числі, якщо там є злочинна бездіяльність. Ми вирішуємо питання ролі парламенту в контролі і ми вирішуємо питання імпічменту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Фракція Радикальної партії підтримує законопроект про імпічмент Президента і про тимчасові слідчі комісії. Наша команда є серед співавторів цього законопроекту. Президент, незалежно від його прізвища, повинен бути підконтрольний громадянам і закону. Але цього недостатньо. Наступні рішення, які має прийняти парламент невідкладно – це про скасування недоторканності Президента, депутатів і суддів. Немає чого затягувати і ховатися Президенту, суддям чи депутатам за цією недоторканністю. І третє, ключове, рішення, яке наша команда пропонує країні – скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. 450 – багато. Половина не ходить на роботу, отримують великі зарплати і не мають совісті, не приходять на роботу і не працюють. Тому скорочення депутатів до 250 людей, скасування недоторканності Президента, суддів і депутатів. Від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв. Приготуватися – Віктор Бондар. Приготуватися. І прошу усіх заходити в зал, колеги. Шановні колеги, наші колеги-депутати з фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, Андрій Кожем'якін є співавторами цього законопроекту. Але, на жаль, навіть в першому варіанті не були враховані цілий ряд ключових положень. І тому ми дуже вдячні профільному комітету і керівнику робочої групи за те, що ключові поправки, які були внесені депутатами фракції "Батьківщина", були стовідсотково Це дає можливість стверджувати, що цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влади будуть чітко відповідати згідно з законодавством за недостовірну інформацію або несвоєчасно надану інформацію. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей закон. Але ми вважаємо, що треба негайно вносити зміни і в Закон про Регламент, де для наступного парламенту вже врегулювати питання роботи більшості опозиції і ключові положення, які дозволяють... Дякую вам. Від групи "Відродження" Віктор Бондар. І через 2 хвилини голосування, колеги. Прошу усіх заходити в зал. Дякую, шановний Андрій Володимирович. Шановні колеги, безумовно, це один з найважливіших законів, на який Україна очікувала вже майже 28 років. Парламент має проголосувати цей закон і нарешті стати дієвим, дуже впливовим органом в державі, який буде контролювати і всі державні органи, і в тому числі балансувати будь-якого президента, який буде в майбутньому. Ви знаєте, що жоден президент не хотів приймати цей законопроект, тому що боялися, що будуть розслідування діяльності посадових осіб міністерствах, відомствах, державних підприємствахбудь-якіих резонансних справ в Україні. І ті тимчасові комісії, які створювала Верховна Рада, були "беззубі" і не могли проводити повноцінних розслідувань. Сьогодні є шанс вирішити це питання, створити законопроект, який дасть можливість утворювати комісії, які, дійсно, будуть проводити потужні розслідування діяльності і президентів, і міністрів, і інших посадових осіб в державі Україна. Дякую. І це дуже важливе питання. Голосуємо і підтримуємо. Звертаюсь до… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, виступи від фракцій і груп завершені. І ми можемо переходити до прийняття рішення. Отже, колеги, прошу з кулуарів зайти в зал. Покинути урядові ложі і зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття одного з фундаментальних законів Верховної Ради України, які посилять парламентський контроль і які зроблять, врегулюють питання створення як тимчасових слідчих комісій, так і тимчасових спеціальних комісій. Це наш великий вклад в розвиток українського парламентаризму. І я переконаний, що всі народні депутати повинні підтримати цей закон. Це наш вклад і в майбутнє, це наш вклад в розвиток парламентаризму. І зараз я хочу, щоб всі були на робочих місцях. Я нагадаю, що я поставлю на голосування за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками, щоб Апарат зміг врегулювати ті нюанси, які виникали під час дискусій. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я чекаю ще, так, чекаю. Колеги з кулуарів! Повідомте, Апарат, що вже ми приймаємо рішення. Усі на місцях? Можемо голосувати? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (№ 1098) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Одноголосно голосуємо і підтримуємо. Голосуємо "за". Підтримуємо.

За-279 Закон прийнятий. Я вітаю весь зал Верховної Ради України з прийняттям цього, на моє переконання, історичного закону. Я прошу всіх лишатись на місцях, зачитаю по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 93, "Народний фронт" – 67, "Опозиційний блок" – 26, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 17, "Воля народу" – "Партія "Відродження" – 9, позафракційні - 39. Весь зал об'єднався, об'єдналась Верховна Рада України. Дехто каже, що ми не працюємо, це показник того – працюємо, і працюємо ефективно. Отже, колеги, я прошу всіх бути на місцях. І ще раз всіх вітаю. Я хотів би, щоб наступний закон про ратифікацію ми прийняли дуже швидко, щоб ми змогли динамічно йти по порядку денному. Тому я прошу, колеги, будьте на місцях, не виходіть зараз. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону (0227) про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС. Я прошу перше голосування проголосувати за розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу проголосувати за ратифікацію. Голосуємо. Рішення прийнято. Я запрошую до доповідіКлимпуш-Цинцадзе Іванну Орестівну. І прошу дуже лаконічно, в нас час обмежений. Дуже дякую, шановний пане Голово. Шановні народні депутати, у вас зараз перед вами стоїть вибір, від якого залежить успішність нашої інтеграції України до енергетичних ринків Європейського Союзу. Завдяки цьому затвердженню Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС щодо оновлення Додатка XXVII до Угоди про асоціацію ви покажете усьому світові, що ви підтримуєте той напрямок, в якому хоче рухатися український народ. Це рішення є індикатором готовності України та Європейського Союзу поглиблювати співробітництво в енергетичній сфері з метою досягнення інтеграції, де-факто інтеграції ринків. Затвердження Рішення Ради асоціації є передумовою нашої з вами енергонезалежності, яку так довго чекають наші громадяни. В оновленому Додатку XXVII до Угоди про асоціацію передбачаються нові енергетичні стандарти, які наблизять Україну до повноправного членства в Європейському Союзі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, не виходіть із залу. Я звертаюся до усіх народних депутатів, поверніться в зал. Зараз буде голосування. Я прошу всіх вернутися в зал. Європейський Союз бере на себе додаткові зобов'язання надавати, проводити з Україною спільний оперативний моніторинг виконання директив і регламентів в рамках цього енергетичного додатку. створюємо двосторонній механізм моніторингу. Цей додаток дає нам з вами можливість рухатися до секторальної інтеграції серед тих пріоритетів, які ми для себе визначили в рамках Угоди про асоціацію. підтримати це рішення і забезпечити незворотність курсу європейської інтеграції України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я хочу повідомити: місяцями МЗС чекає прийняття цих законів. Місяцями вони чекають тої хвилини, коли ми зможемо проголосувати, а деякі з вас не можуть кілька хвилин у залі побути на своєму робочому місці. Я тому забороняю виходити із залу. Прошу всіх зайняти робочі місця. Ми маємо високий рівень концентрації. Отже, колеги, прошу всіх зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. І не виходити із залу. Отже, я прошу всіх зайняти робочі місця. Голови фракцій, допоможіть, щоб не виходили депутати з залу. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх приготуватись. Я ставлю на голосування проект Закону про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень до Додатку XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (№ 0227) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу, колеги, усіх проголосувати, прошу підтримати. Поверніться на робочі місця. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Кожен голос. Голосуємо відповідально, злагоджено. Підтримуємо. Голосуємо, колеги. Голосуємо. За-231 Рішення прийнято, колеги. Наступне питання, я прошу всіх бути так само уважними і усіх залишатись на місцях. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання (№ 10183). Всього кілька правок в цьому законопроекті, тому прошу всіх бути на місці. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань промислової політики Кривошею Геннадія Григоровича. І прошу всіх заходити в зал. Доброго дня, шановні колеги. Шановний пане головуючий, Комітет з питань промислової політики та підприємництва 29 травня 2019 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання (реєстраційний номер 10183). Після розгляду законопроекту на комітеті було подано 63 пропозиції і поправки, серед яких 29 поправок враховано повністю або частково і 34 – відхилено. Крім цього, Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України було надано узагальнюючий висновок: "Законопроект може бути прийнятий у другому читанні за умови врахування висловлених зауважень". А саме: було зауважено, що законопроектом частина третя статті 2 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" замінюється двома новими частинами та набирає чинності з дня наступного за днем опублікування цього закону. При цьому сама частина третя, у разі прийняття цього законопроекту як закону, буде містити один абзац. Разом з тим, згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", що вже набрав чинності та вводиться в дію з 2 серпня, наголошую, 19-го року, передбачається внести зміни до частини статті 2 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" шляхом її доповнення після абзацу сьомого новим абзацом. Отже, у разі прийняття цього законопроекту як закону зміни, передбачені Законом України "Про основні принципи та вимоги органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції",

…за правом юридичної техніки внести зміни неможливо. Отже, я хотів би звернути увагу, що розділ І законопроекту слід доповнити пунктом 15 такого змісту: "Підпункт 1 пункту 3 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (Відомості Верховної Ради 2018 року № 36, стаття 275) виключити". За результатами розгляду порівняльної таблиці до законопроекту номер 10183 комітетом було прийнято рішення внести підготовлений до другого читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання, поданий народними депутатами… та іншими народними депутатами, на розгляд Верховної Ради і рекомендувати прийняти його у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням та пропоную з врахуванням вищезазначеного зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Прошу підтримати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, більшість правок врахували. Чи є хтось, хто наполягає на правках? Добре,Левченко, включіть мікрофон. 10:45:27 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Мова йде про другу поправку. Стаття 172-1КУпАП з метою правової охорони відповідних суспільних відносин потребує не виключення, як пропонується, а внесення до неї відповідних змін, оскільки необхідність збереження адміністративної відповідальності за правопорушення у відповідній сфері зумовлено структурою правових норм, які повинні обов'язково включати в себе не тільки правила поведінки, диспозицію, а і санкції за їх порушення. Обов'язково треба залишити цю статтю, замінити її певним чином, як пропонує моя поправка, але за жодних обставин не виключати. Дякую. Отже, прошу прокоментувати і дати номер правки. Але, колеги, чим довше обговорення, тим менше шансів потім прийняти. Будь ласка, Геннадій. 10:46:15 КРИВОШЕЯ Г.Г. Дякую. Правка на комітеті, на робочій групі була відхилена, але, якщо є пропозиція ставити, не ставити на голосування – прошу. Правка номер 2,Левченка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, як я правильно зрозумів, це єдина правка, на якій наполягають, так? Добре, я ставлю на голосування правку номер 2. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Будь ласка,Левченко. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Поправка номер 8. Недоцільною є пропозиція щодо виключення пункту 47 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" щодо страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Зазначаю, що цей вид обов'язкового страхування був запроваджений у зв'язку з прийняттям Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" 15 січня 15-го року. Вважаю, що неодноразова та безпідставна за короткий строк зміна законодавства з того самого питання не сприятиме його стабільності, а зміна законодавства в економічній сфері – особливо інвестиційній привабливості України. У нас є абсурдна ситуація, коли це скликання ухвалює одну норму – 15 січня 15-го року, а тепер те ж саме скликання через 4 роки пропонує цієї норми позбутися. Вибачте, будь ласка, це черговий приклад того, як це скликання працює кон'юнктурно абсолютно, а не так, як потрібно українському народові.

Тут взагалі-то от це, що пропонується тут робити, у цьому законопроекті, щодо вивести вимоги до об'єктів будівництва, це є абсолютний абсурд. У нас в країні і так є засилля незаконних забудов, життєвий простір громадян знищується повсякчасно, особливо у великих містах, а ви пропонуєте полегшити ще відповідальність для будівництва. Тому моя поправка пропонує дію Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" залишити, щоб він діяв на об'єкти будівництва, бо зміни, щоб прибрати об'єкти будівництва, є неприпустимими, оскільки станом на сьогодні у зазначеній сфері і так наявна численна кількість порушень, від чого страждають переважна більшість українців. Стосовно об'єктів будівництва потрібно, навпаки, посилювати контроль технічних регламентів та оцінки відповідності, а не навпаки. Тобто я закликаю залишити зараз вимоги до об'єктів будівництва, а не прибирати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 23. Хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Левченко. Дві правки разом, тому дається 2 хвилини, будь ласка. Я бачу, що мої правки, на превеликий жаль, не враховуються. І наслідком того є продовження діяльності цього скликання з демонтажу державного апарату як такого і запровадження в Україні абсолютно згубної неоліберальної моделі економіки, де буде діяти виключно, "дикий" ринок панувати, як він зараз панує, але ще більше. І не буде жодної уваги, власне кажучи, направлено на потреби більшості українських громадян, більшості українського народу. Не можна настільки лібералізувати все на світі в умовах сьогоднішньої української економіки, сьогоднішнього українського державного апарату. От попередня моя правка стосувалася того, що за жодних обставин не можна виключати вимоги до об'єктів будівництва. У нас і зараз в Україні є тотальний бардак, тотальний хаос у сфері будівництва, де є у великих містах абсолютно постійні незаконні забудови. На моєму окрузі таких будівельних об'єктів є десятки, де забудовники заходять і порушують Закон "Про регулювання містобудівної діяльності", порушують генплан міста Києва, під прикриттям Київської міської влади, під прикриттям Віталія Володимировича Кличка знищують громадський простір. Цей закон також запроваджує певні норми, новації, які полегшують їм цим займатися, а не навпаки ускладнюють. Тому я все ж таки закликаю не займатися оцим неолібералізмом, займатися соціально відповідальною не брати невідомо що із західного світу, а брати із західного світу, власне кажучи, з розвинутих країн соціально справедливі моделі економіки. І коли нам тут розказують різноманітні так звані "реформатори" роками, що нібито у нас найбільш зарегульована економіка в Європі, це відверта брехня. Насправді регуляція державна в Західній Європі, в Європейському Союзі набагато набагато більша, ніж в Україні, от тільки різниця полягає в тому, що очільники відповідних регуляторних органів в Західній Європі працюють на інтереси суспільства, а не на інтереси своєї кишені і правлячої олігархії. Так от, питання полягає не в регуляторних органах, а питання полягає в тому, хто їх очолює. Тому припиніть, будь ласка, ігри в цей неолібералізм. Отже, колеги, ми завершили обговорення і переходимо до прийняття рішення. Я прошу… (Шум у залі) Які правки? Номери назвіть. Отже, я прошу всіх заходити в зал. Зараз відбудеться голосування по двох правках, і ми переходимо до прийняття рішення. Цей закон є в євроінтеграційній карті. Тому я прошу всіх, і голів фракцій, і членів комітетів,– допомогти змобілізувати депутатів у залі. Я прошу всіх повертатися на робочі місця. Через два голосування ми вже будемо голосувати за сам закон. Спочатку дві правки. Перше. Ставлю на голосування правку 58 народного депутатаЛевченка. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Наступна правка 62. Хто підтримує… Це правкаЛевченка. Прошу голосувати, хто підтримує. І прошу займати робочі місця, колеги. Рішення не прийнято. Одна хвилина – представник комітету, заключне слово, одна хвилина. За хвилину всі мають бути на робочих місцях. Будь ласка, Кривошея. Дякую. Шановні колеги, ще раз хотів би звернути увагу, що розділ І законопроекту слід доповнити пунктом 15 такого змісту: "Підпункт 1 пункту 3 Розділу ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (Відомості Верховної Ради 2018 року, № 36, стаття 275) виключити". За результатами розгляду порівняльної таблиці до законопроекту реєстраційний номер 10183 комітетом було прийнято рішення внести підготовлений до другого читання законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання і рекомендувати прийняти його у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням та пропоную з урахуванням вищезазначеного зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх бути на робочих місцях під час голосування. Прошу усіх зайти в зал з кулуарів, з урядових лож, ми переходимо до прийняття рішення. Нагадую, закон євроінтеграційний, який повністю об'єднує зал. І я поставлю з тими доповненнями, які озвучивКривошея. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання (10183) з правками, які озвучив під стенограму голова підкомітетуКривошея Геннадій Григорович, з техніко-юридичними правками в другому читанні та в цілому. Отже, прошу проголосувати і прошу всіх підтримати, колеги. Голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо, підтримуємо.

Закон прийнятий. І, колеги, переходимо до наступного закону. Давайте динамічно рухатися. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права (9438). Перше голосування – за скорочену процедуру. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За скорочену, голосуємо. На цьому законі наголошують і громадські структури, і громадські організації, які до нас звернулися за підтримкою. 10:56:26 За-147 Колеги, я прошу підтримати скорочену процедуру. Не виходьте з залу, колеги. Отже, підтримаєте? Я ще раз ставлю проект Закону 9438 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за скорочену. Підтримуємо, колеги, всі гуртом підтримуємо. За-154 Рішення прийнято. І я запрошую до виступу заступника міністра юстиціїПетухова Сергія Ігоровича. І прошу дуже лаконічно. Доброго дня, шановні народні депутати. Закон 9438 – це той закон, який очікують десятки тисяч людей, які стали жертвою російської агресії на сході України. Він вводить в українське кримінальне законодавство розлоге і сучасне поняття воєнних злочинів, а також вперше вводить поняття злочинів проти людяності. Чому це важливо? Сьогодні в українському Кримінальному кодексі воєнні злочини викладені лише в одній статті описово і через це майже немає вироків саме за цією статтею. Лише покарання за воєнні злочини дозволить нам забезпечити, щоб люди, які вчинили злочини проти наших людей на сході не уникли уникли кримінальної відповідальності через сплив терміну давності притягнення до відповідальності. Сьогодні цього закону чекає, зокрема, і українська прокуратура, яка має притягати російську окупаційну адміністрацію в Криму та найвище керівництво Російської Федерації за постійні порушення норм міжнародного гуманітарного права в Криму, за діяльність так званих судів і прокуратури в Криму, за ввезення свого населення і переслідування наших громадян за їхні політичні погляди, за підтримання за підтримання територіальної цілісності України. Головне, що люди, які вчинили воєнні злочини, не можуть бути амністовані і це додаткова додаткова гарантія того, що за будь-яких обставин воєнні злочинці не зможуть уникнути кримінальної відповідальності. Тому я прошу вас підтримати цей законопроект, який чекають всі українські громадяни, які стали жертвами російської агресії, родичі політв'язнів, які зазнали катувань, і самі вони, які знаходяться в російських в'язницях. Це ефективний механізм для української прокуратури. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету Кожем'якін Андрій Анатолійович. І прошу усіх заходити в зал, колеги. 10:59:16 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Доброго дня, шановні колеги. Вам, до вашої уваги законопроект про воєнних злочинців. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права (№ 9438). Метою проекту є забезпечення криміналізації таких, так званих основних злочинів за міжнародним правом: геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини. Друге – забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів. Таким чином, положення зазначеного проекту утворюють декілька змістових блоків. Перший блок: щодо автономного режиму регламентації кримінальної відповідальності за злочини агресії, геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини. Другий блок який передбачає структурні зміни законодавства України про кримінальну відповідальність. І третій блок спрямований на вдосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування. Прийняття цього проекту надасть можливість слідчим, прокурорам та суду притягати до відповідальності за вбивство, тортури та знущання над українськими громадянами, мародерами... мародерство та знищення їхнього майна. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект за основу. Дякую за підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, рекомендується лишень за основу. Можемо переходити до прийняття рішення? Я прошу усіх заходити в зал, колеги. Це законопроект надзвичайно важливий для покарання всіх тих, хто чинив злочини проти України і українців. І я прошу усіх бути на місці під час голосування. і вимога громадськості, і це підтримка наших військових на передовій і наших людей на лінії розмежування, покарання за злочини, в тому числі проти цивільного населення. Тому я прошу, колеги, усіх приготуватись до голосування і бути на робочих місцях. Я прошу усіх зайти в зал і зараз не виходити з залу. Побудьте на робочих місцях годину. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх приготуватись. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положенням міжнародного права (№ 9438) за основу. За основу. За основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Голосуємо. Підтримуємо. За основу. Прошу підтримати. Не встигли. Зараз повернемось. Будь ласка, подивіться, кого нема, запросіть в зал. Я зачитаю по фракціям. Я прошу всіх запросити в зал. За 30 секунд щоб всі були на робочих місцях. Отже, "Блок Петра Порошенка" – 76, "Народний фронт" – 53, "Опозиційний блок" – 0, чому? "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 13, "Батьківщина" – 14, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – – 3 і позафракційні – 27. Колеги, найбільше маємо підтримати тих людей, які потерпіли від військових злочинів. Ми маємо всі спільно згуртуватись і проголосувати.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 тому я прошу всіх бути на робочих місцях. Я поставлю перше голосування за повернення, за повернення. Отже, прошу приготуватись. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту закону 9438. Прошу всіх підтримати і прошу проголосувати за повернення 9438. Прошу всіх підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Підтримаємо. Кожен голос, ви бачите, кожен голос має вагу. На робочому місці треба бути під час роботи. Будь ласка, голосуємо, колеги, підтримуємо. Голосуємо. За-210 Отже, колеги, по фракціям. Я не розумію, чому ви не підтримуєте. Я звертаюсь до фракцій, які не підтримують: я не розумію, чому? Отже, колеги, я прошу зараз всіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Я прошу максимальнозмобілізуватись. Колеги, я прошу максимально змобілізуватись, не виходити із залу. Колеги, поверніться з лож в зал.

прошу всіх бути на місцях. Без цього закону ми ніколи не зможемо покарати військових злочинців. Як каже голова комітету, не буде Гааги, якщо ми не зможемо зараз цього закону прийняти. Йдеться про відповідальність російського агресора. І я не розумію, як у цей час можна не бути на робочому місці. Отже, подивіться, запросіть у зал. Прошу всіхзмобілізуватись. І я ставлю на голосування першу пропозицію повернутись. Під час голосування прошу всіх бути на місцях і прошу голосувати. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту закону 9438.

Колеги, не виходіть із залу. "Народний фронт" – 54, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 14, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 1. Колеги, я ще раз поставлю на повернення. Я повідомляю всім, хто знаходиться за межами залу: надважливий законопроект, прошу усіх повернутися в зал. І я звертаюсь до голів фракцій. Я не можу замість вас виконувати цю роботу. Подивіться, кого немає, і запросіть в зал. Провал цього закону – це відсутність відповідальності за злочини проти України. Я не розумію, як можна бути поза залом під час голосування таких законопроектів. Подивіться, кого немає, запросіть в зал. Отже, я ставлю ще раз, колеги, і, нагадаю, згідно Регламенту я можу ставити, коли є з залу сигнал про те, що не встигли проголосувати або карточка не спрацювала. Так. Але прошу під час цього голосування бути на робочих місцях. І прошу підтримати, справді, прошу підтримати. Отже, приготувались. Так, всі готові?Готові, так? я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права. я прошу усіх підтримати. Я прошу проголосувати. Колеги, голосуємо за повернення. І я прошу кожного голосувати і підтримувати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Я прошу підтримати. "Відродження", я прошу підтримати. Голосуємо. "Воля народу", прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Кожен голос, уважно голосуємо. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати, колеги, і прошу проголосувати. Голосуємо. Включіть систему голосування. Колеги, уважно, уважно дивіться, і голосуємо. Ємець, не виходь з залу! Встиг проголосувати?

Прошу на місці бути! Отже, перше голосування – повернення. Прошу всіх бути на робочих місцях, колеги. Перше голосування – повернення, потім – за основу. Приготувались. Ви бачите, кожен голос має значення. Не виходіть з залу. Приготувались. Увага! Перше голосування: я прошу повернутись до проекту закону 9438. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Кожен голос. Голосуємо за повернення уважно, відповідально. Голосуємо. Повернулись. Тепер ставлю проект закону 9438 за основу. За основу голосуємо. Кожен голос. За основу. Голосуємо, колеги. колеги. Голосуємо. Кожен голос, колеги. Уважно. Уважно голосуємо. Ну що ви робите? Знову вийшло двоє людей. Що ви робите? Я буду називати по прізвищах, хто виходе з залу. Я буду на всю Україну називати тих, хто виходить з залу. Я прошу всіх бути в залі. Що ж ви робите, люди? Я прошу всіх бути в залі, зайти в зал. Ще раз, перше голосування - за повернення. Отже, перше голосування - за повернення до 9438. Прошу всіх проголосувати. Кожного прошу уважно голосувати. Голосуємо за повернення. Голосуємо. Повернулись. Тепер проект закону 9438 за основу. Голосуємо за основу. Голосуємо, колеги. Голосуємо за основу. Кожен голос. Уважно. Уважно, колеги. що відбувається, друзі? Що відбувається? Що відбувається? Займіть робочі місця! Це хтось бавиться із законом? Так з цим не можна бавитись, колеги! Отже, колеги… Ні, ми голосуємо, колеги. Отже, займіть робочі місця і будьте на місцях. Перше голосування: за повернення до проекту закону 9438. Прошу проголосувати за повернення. Прошу усіх і кожного проголосувати за повернення. Голосуємо. Голосуємо. В залі є голоси, голосуємо. Повернулись. Тепер проект закону 9438 за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. Уважно голосуємо. За основу. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. І уважно, кожен голос. За-228 Рішення прийнято. Я прошу всіх лишатись на місцях. Дальше два законопроекти мають мінімальну кількість правок, побудьте на робочих місцях. Це час нашої роботи, відповідальних рішень. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів (8370). Тут всього дві правки, я прошу всіх бути на місцях. І я запрошую до трибуни представника Комітету з питань національної безпеки Тетерука. Дуже коротко, колеги, тут всього дві правки. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! Є надзвичайно важливим, щоби ми сьогодні також проголосували законопроект 8370 про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів. У законопроекті пропонується доповнити Закон України "Про оборону України" новими термінами: "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО" та "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО", - а також положеннями щодо надання Міністерству оборони України повноважень із забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації. Внести зміни до Закону України "Про стандартизацію" стосовно непоширення сфери його дії на військові стандарти, тобто Міністерство оборони застосовуватиме національні стандарти безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах, а також на добровільній основі, крім випадків, якщо обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Під час підготовки законопроекту до другого читання від суб'єктів права законодавчої ініціативи надійшло три пропозиції, які відхилено з підстав, наведених в порівняльній таблиці до законопроекту. В остаточній редакції законопроекту враховано техніко-юридичні та редакційні правки. Хочу зауважити, що Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України підготовлений до другого читання законопроект завізовано без зауважень. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Прошу проголосувати "за", шановні колеги народні депутати. всього є три правки, ці три правки є Левченка. Я відразу хочу спитатись: ви всі три озвучите чи можете озвучити одним голосуванням? Два виступи? Це означає, що голосування відбудеться за 5 хвилин. Я прошу всіх бути в залі і запрошувати всіх в зал. Отже, запрошую до виступу по першій правціЛевченка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Термін "військовий стандарт", який використовується в законопроекті, потребує доопрацювання, оскільки він визначається через термін "стандарт", який в свою чергу потребує розкриття. Слід звернути увагу на статтю 1 Закону України "Про оборону України" в редакції законопроекту. Тому дефініцію цього терміну доцільно доопрацювати, використавши положення інших законодавчих актів, зокрема Закону України "Про стандартизацію", який визначає стандарт як нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. Враховуючи вищезазначене, пропоную в абзаці третьому підпункті 1 пункту 1 розділу І законопроекту слово "стандарт" замінити на слова "нормативний документ, заснований на консенсусі". Звертаю увагу на те, що просто використовувати слово "стандарт" може призвести, і призведе швидше всього, до юридичної невизначеності і до правового хаосу. Прошу уточнити, будь ласка. Дякую. Отже, ставлю на голосування правку номер 1. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято, колеги. І остання правка зараз. Добре, заключна зараз правка. Наступні дві правки – надається 2 хвилини Левченкові. Колеги, я прошу всіх зайти в зал, через 2 хвилини вже ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх бути в залі. І прошу включити мікрофон Левченкові. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Це стосується двох моїх правок, правки 2 і правки 3, які стосуються, власне кажучи, уточнення питання терміну "стандарт НАТО". У законопроекті, який, до речі, стосується і називається "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів" прописується у двох місцях, що стандарт НАТО – це стандарт, розроблений прийнятий та опублікований НАТО. Потім ще раз згадується стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО – це стандарт, розроблений і прийнятий та опублікований в державі-члені НАТО. Але тут важливо дуже уточнити, що мова йде конкретно про військовий стандарт, а не про просто будь-який стандарт НАТО. Мова все ж таки у нас йде зараз тут про оборонну сферу, про військові стандарти. Справа в тому, що Північноатлантичний альянс має різноманітних багато стандартів, не тільки, які стосуються військових стандартів. Є питання, які висуваються політичні, економічні щодо розвитку суспільства і так далі. Враховуючи те, що у нас тут мова йде виключно про військові стандарти, доцільно, власне кажучи, в обох цих випадках доповнити, що мова йде не просто про стандарт НАТО, а мова йде про військовий стандарт НАТО. Тобто додати слово "військовий". Дякую. І прошу підтримати цю абсолютно логічну правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, прошу заходити в зал, займати робочі місця. Спочатку я поставлю правки, а потім сам закон. Я ставлю на голосування спочатку правку номер 2Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Це правка, це поки що правка. І заходьте в зал, будь ласка, всі. Рішення не прийнято. І правка номер 3, це остання, заключна правка, Левченка. Хто її підтримує, я прошу голосувати. Рішення не прийнято. Таким чином, ми завершили обговорення закону і переходимо до прийняття рішення. Руслан, поверніться!Поверніться, Руслан! Поверніться, будь ласка, ми вже голосуємо. Отже, колеги, прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу всіх бути на робочих місцях. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів. Прошу проголосувати і підтримати в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати.

І знову треба повертатися! Так ви, будь ласка, встигайте і будьте на місцях робочих. Отже, я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів у зал. Прошу секретаріат повідомити, що ми завершили обговорення, щоб з кулуарів повернулися в зал. Я поставлю перше голосування - на повернення і друге поставлю - в цілому. Готові? На місцях всі? Готові, так? Будь ласка, я ставлю перше голосування: повернутися до проекту закону 8370. І прошу всіх проголосувати за повернення. Отже, колеги, прошу голосувати, прошу підтримати повернення. Голосуємо, підтримуємо! Кожен голос! Уважно! Не встигли. Добре, я поставлю ще раз. Але це означає тільки одне, що ви маєте подивитися, хто не встиг, і запросити в зал. Я зачитаю по фракціях, і прошу всіх заходити в зал. "Блок Петра Порошенка" – 85, "Народний фронт" – 56, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 33. Колеги, кілька голосів всього не вистачає. Я прошу усіх зайти в зал, я поставлю ще раз на повернення. Подивіться, кого нема. Прошу усіх бути на робочих місцях, а не вибігати під час голосування. Отже, я ставлю перше голосування – за повернення. Я прошу уважно і відповідально. Перша пропозиція – повернутися до проекту закону 8370, і прошу усіх проголосувати. Підтримайте, "Відродження" і "Воля народу". Підтримайте. Колеги, підтримайте! Москаленко! За повернення голосуємо.Підтримуєм. Прошу підтримати, колеги. Кожен голос! Голосуємо. Повернулись, колеги. Тепер всі на робочих місцях. Будь ласка, всі на робочих місцях. Приготуйтесь. Увага! Я ставлю на голосування проект закону 8370 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Кожен, кожен голосує уважно. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Уважно, відповідально голосуємо. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Це реформа української армії! За-229 Закон прийнятий, колеги. Наступний. Так само проект закону, в якого небагато правок, тому я прошу всіх залишатися на робочих місцях. Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті недоторканності України) (3433). І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Григорія Михайловича. Будь ласка, пане Григорій. І прошу всіх лишатися на місцях. Шановний пане головуючий, шановні колеги! Ще в жовтні 18-го року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України. Це проект, поданий народними депутатами Білецьким, Луценком, Петренком. Було внесено до другого читання 55 поправок, з них: враховано 20 поправок, враховано частково – 17, редакційно – 10 і відхилено 8 поправок. Хочу зазначити, що це законопроект, який належить до тих, які називаються "заборгували". Ми дуже часто звертаємося до інших країн за підтримкою в захисті незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, іноді ми маємо різну відповідь. Але є громадяни, які за власним покликанням добровільно прийшли і захищали разом з нашими громадянами військовими волонтерами суверенітет і територіальну цілісність України. На жаль, існує практика, коли таких громадян, вони мають ризик, що вони можуть бути видані або попасти на територію країни-агресора. Щоб цього не сталося, підготовлено такий законопроект, який має надати право таким громадянам отримати громадянство України і також убезпечити їх від необґрунтованої видачі в ті країни, які не є дружніми до України. Я звертаюся до народних депутатів, присутніх в цій залі, незалежно від фракцій, до яких вони належать, підтримати цей законопроект у другому читанні. Дякую за увагу. Отже, колеги… Отже, всього кілька правок. Зараз я надам слово, але прошу не затягувати розгляд, не затягувати прошу і прошу усіх приходити в зал. Отже, хто наполягає, підійміть руку.Левченко включіть… Знімає, так? Чи є хтось, хто наполягає на правках? Ніхто не наполягає. Отже, колеги, комітет пропрацював дуже якісно. Усі правки були враховані. Експерти з усіх фракцій підтвердили високу якість цього закону. Зараз важливо всім зайти в зал. Зараз важливо всім бути на своїх робочих місцях і приготуватися до голосування. Отже, колеги… Голови фракцій, запросіть усіх народних депутатів в зал. Це наш обов'язок перед тими добровольцями, які приїхали захищати Україну в час найбільших викликів нашої держави, які стали пліч-о-пліч з українцями захищати нашу країну. І тому це наш обов'язок і наша відповідальність перед нашими побратимами, які боролися за волю України. Тому я прошу всіх підтримати і бути на робочих місцях. І прошу всіх проголосувати. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) (№ 3433). Комітет пропонує прийняти в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу усіх проголосувати і прошу підтримати, колеги. Підтримаємо добровольців. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Кожен голос. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-230 Закон прийнятий. По фракціях, будь ласка. По фракціях. І усі лишайтесь на місцях робочих. "Блок Петра Порошенка" – 87, "Народний фронт" - 56, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 13, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 2. Вітаємо комітет і всіх авторів. Колеги, зараз буде важливий блок включення в порядок денний сесії. Тому прошу усіх бути на робочих місцях. Але перед тим, як перейти до цього блоку, перед тим, як перейти, є заява від двох фракцій про перерву. Але вони готові одну хвилину зробити повідомлення, і через хвилину буде включення в порядок денний сесії про капеланів, про заручників. Тому прошу усіх бути на місцях і запрошувати, кого немає. Зараз я надаю Домбровському слово для виступу, одна хвилина. І потім голосуємо за включення в порядок денний сесії. ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановні колеги, шановні народні депутати, від імені дуже багатьох народних депутатів і авторів законопроекту, і фракцій дуже прошу додатково включити 10357, щоб виправити технічну помилку, повернути для домогосподарств СЕС до 30 кіловат право будуватись на землі, і 10307 – це підтримати наших українських шахтарів. Дуже дякую і прошу підтримати, проголосувати. ВОЙЦІЦЬКА В.М. Дуже прошу 10357 по домашнім СЕС проголосувати. Наполягаю. Ми маємо стати до людей обличчям. Отже, колеги, переходимо до розділу включення в порядок денний сесії. Колеги, першими стоять закони прокапеланство. Це наш великий обов'язок. Я прошу усіх бути на робочих місцях і прошу голосувати. Прошу приготуватись, колеги. Першим я ставлю включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про військове капеланство (10244 і 10244-1). Включення в порядок денний сесіЇ для прийняття сьогодні і зараз. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 10244. Голосуємо. Підтримуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення зараз в цьому розділі. Голосуємо. Підтримуємо за капеланів.

Рішення прийнято. Наступне ставити? Наступне, увага! 2 хвилини, зараз зайдемо, колеги, 2 хвилини. Наступний – 10335, теж про капеланів, інший законопроект. Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Голосуємо. Ми швидко пройдемо і зайдемо в "капеланів". Швидко проходимо наступний. Рішення не прийнято. Наступний – проект Закону "Про боротьбу з тероризмом" (8337), колеги. Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу підтримати. Голосуємо.

Наступний – проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України (8205). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо.

Один голос. Я ще раз поставлю. Так, отже, я ще раз ставлю 8205 - законопроект про визволення заручників – включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати уважно і відповідально. Один голос! Голосуємо. Підтримуємо звільнення військових заручників. Голосуємо. І підтримка! Голосуємо уважно, колеги. Голосуємо – за. Рішення прийнято. Тепер, колеги, наступних два законопроекти, дуже важливих. Це про незаконне збагачення. Робоча група напрацьовувала 2 місяці в комітеті. І я прошу включити в порядок денний сесії по двох законопроектах визначитись – депутатському, групи і той, який подали від… (Шум у залі) Добре, першим я ставлю пропозицію включити в порядок денний сесії проект Закону 10110-1, "д"… І всі альтернативні, так же ж ? Тільки один. Комітет відхилив. Добре, включення в порядок денний сесії 10110-1. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. (Шум

Я повторив вже 5 разів. Я ще раз повторюю – 10110-д. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. За-226 Рішення прийнято, колеги. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (10358 і 10358-1). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Всі вони є в порядку денному. Ви з ними можете познайомитись, а не кричати під час голосування: про що ми голосуємо. Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення зміни до статті 18 Закону України… 10359 – включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо!

Рішення не прийнято. І наступний. Проект Закону 10237, 10237-1 – включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 10237. Рішення не прийнято. Колеги, зараз капелани, останнє голосування. Ще по 10357… Останнє – 10357, з яким виступав Домбровський. Хто підтримує, я прошу голосувати включення в порядок денний сесії. Голосуємо. Це Домбровський, що виступав Домбровський іВойціцька. Це він. Рішення не прийнято, колеги. Увага! Зараз капелани, колеги. Ми переходимо до капеланів, колеги. Зараз переходимо до Закону про капеланів, колеги. Я прошу зараз, колеги, всіх проголосувати… 5 хвилин. 5 хвилин - приймемо капеланів, колеги. Отже, я оголошую перехід… (Шум у залі) Я потім, захочете, ще раз поставлю. Зараз у нас 20 хвилин для капеланів.

Добре. Колеги, наступний в порядку денному про фаховупередвищу освіту. Приймається. Фахова передвища освіта. Добре. Пане Співаковський, добре. Ми переходимо до проекту Закону про фаховупередвищу освіту. я сподіваюсь, колеги, що автори правок не будуть наполягати, ми його швидко приймемо, а потім капелани, колеги. Ну, колеги, я вас прошу! Я прошу, зараз ми переходимо до наступного питання порядку денного. Давайте інтенсивно. Ми встигнемо і капеланів. 8321-д. Я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освітиСпіваковського Олександра Володимировича. Будь ласка, панеСпіваковський, на трибуну. Шановні друзі, шановні колеги, я буду швидко. Учора відбулося засідання Комітету з питань науки і освіти. Ми представляємо зараз законопроект, який врегулює діяльність цілої ланки освіти. Це 300 тисяч людей України, це студенти, викладачі, це 709 закладів освіти. Шановні колеги, ми провели велику роботу, комітет провів велику роботу, суспільство провело, освітяни, Міністерство освіти і науки України. Ми погодили всі позиції. Ми знайшли спільну мову по дискусійним питанням. І наглядова рада, і проблеми фінансування, ми вперше вводимо диверсифікаційну систему фінансування навчальних закладів. Ми домовились навіть по крайніх позиціях сьогодні. СанСанич Марченко, я до вас також звертаюся про те, щоб сьогодні не ставити, бо залишилося тільки 29 правок, які ми не прийняли. Фактично 250 правок ми прийняли повністю, 40 правок ми прийняли частково. Шановні друзі, шановні колеги, іншого шансу не буде. Якщо ми сьогодні не приймемо цей законопроект, з 1 вересня вони будуть в абсолютно правовому вакуумі. З мапи України, законодавчої мапи України, зникають технікуми і коледжі, бо Законом "Про вищу освіту" з 14-го року їх вже немає як таких, як вищих навчальних закладів І-ІІ рівня. І це означає, що Мінфін далі буде вирішувати питання, чи фінансувати їх, чи ні, чи просто їх закрити. Шановні колеги, це не жарт, це, дійсно, серйозна ситуація. Якщо зараз ми не проголосуємо, якщо ми зараз розпочнемо нові дискусії, будуть великі проблеми. Шановні колеги, я дуже прошу всіх вас зараз об'єднатись, проголосувати - і дати можливість тій ланці освіті, тій ланці освіті, яка формує сержантський склад нашої економіки України, дати працювати і жити. Шановні колеги, Комітет з питань науки і освіти проголосував 5:0, п’ять з п’яти. Тому прошу сьогодні одноголосно це рішення підтримати. Це не поспіх, ми працювали над цим більше ніж 2 роки. Без обговорення. Я дуже звертаюсь до всіх вас проголосувати і поставити крапку в цьому питанні. Всім вам дякую. Колеги, до мене зверталися всі члени комітету, що всі підтримують, що позиції узгоджені. Я прошу всіх зайти в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, я прошу зараз усіх зайти в зал. Для тих у кого виникали дискусії: я після цього поставлю капеланів, так само коротко, а потім – ще раз включення в порядок денний сесії. Друзі, те, що ви хочете, я ще раз поставлю. Але давайте підтримаємо освіту, підтримаємо капеланів і я обіцяю, я ще раз поставлю включення в порядок денний. Поставлю, говорю, що поставлю. Чого ви кричите? Ви людей збирайте! Отже, зараз ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу, колеги, усіх бути на робочих місцях. Я прошу зайти в зал. Голови фракцій, подивіться, кого немає. Починаємо голосування колеги. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття закону. Я хочу нагадати, цей закон підтримують усі фракції в парламенті. Не виходіть з залу. Пане Юрій, я вас прошу, не виходіть. Одну хвилину. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про фаховупередвищу освіту 8321-д в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос. За освіту. Голосуємо, колеги, підтримуємо. Голосуємо, підтримуємо. За-236 Закон прийнятий. Вітаю! Колеги, тепер так само коротко капеланів і включення. Так само коротко. Добре, добре, включення. Добре. Швидко. Отже, були вимоги поставити на включення перший 10237 і 10237-1. НінаЮжаніна звернулась з проханням підтримати. Отже, я прошу всіх підтримати, це стосується фермерів, я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. 10359. Підійдіть, скажіть мені. Я кажу - 10359, так? 10359 - про державне регулювання. Отже, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Увага, колеги! Перший я ставлю на включення 10359 - це є пропозиція комітетуЮжаніної по фермерах, по підтримці українських фермерів. І я ще раз ставлю включення його в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, підтримати українських фермерів. Голосуємо. Голосуємо.

Рішення прийнято. Наступний, який вимагають… Наступний… Ви, будь ласка, дослухайте хоч дві секунди, а потім кричіть з місць. Наступний – 10357. Це той законопроект, з яким виступав Домбровський і Войціцька на початку. 10357 – включення у порядок денної сесії. Хто підтримує, прошу голосувати.

Колеги, увага! Наступний, ще один вимагають, 10307 - це шахтарський законопроект, включення у порядок денної сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати шахтарський законопроект. Шахтарський законопроект про Державний бюджет України, це виділення коштів шахтарям. Включення у порядок денної сесії. Добре. 10307… Є вимога залу, я ставлю. 10307 – включення у порядок денний сесії. Прошу голосувати. Голосуємо. Голосуємо. І, колеги, переходимо до капеланства, лишилось 10 хвилин. Я прошу авторів приготуватись. Включено. Отже, колеги, у мене є прохання: і військову форму, і капеланів дуже коротко. ласка, давайте і то, і то. Отже, переходимо до проекту Закону про військове капеланство (10244 і 10244-1). Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, за скорочену. Підтримуємо. Дуже коротко, Андрій.

Доповідь, будь ласка,Унгурян. Коротко, і голосуємо. 11:48:57 УНГУРЯН П.Я. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, ми нарешті дійшли до дуже важливого питання, яке ми мали би врегулювати і відпрацювати ще з початком збройної агресії, яку розпочала проти нас Російська Федерація. Це комплексний Закон про регулювання військового капеланства, про захист, соціальний захист військових капеланів, які поруч із нашими воїнами знаходяться на передовій, надаючи і духовну, і психологічну підтримку солдатам і офіцерам української армії. Нашим законопроектом, який внесений Міжфракційним об'єднанням "За духовність, моральність і здоров'я України", ми пропонуємо встановити поняття і сутністькапеланства, встановити організаційну структуру військового капеланства для Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури України, для прикордонної служби України, для Національної гвардії України, для всіх військових формувань. І на відміну від інших законопроектів, ми пропонуємо, щоби капеланство було на дисциплінованій, серйозній основі, коли капелан прикріплюється до військового підрозділу і знаходиться у відносинах – і бойових, і дисциплінарних, і фінансових – із Міністерством оборони і з відповідною військовою частиною, щоби він міг укласти контракт і працювати і надавати послуги духовні, психологічні. Це дуже необхідно. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій вже давно звернулася до нас з проханням про підтримку, і ми маємо сьогодні ухвалити це дуже важливе історичне рішення - про перший в Україні Закон про військовекапеланство. Нехай допоможе нам у цьому Господь! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від комітету Герасимов. Скажіть, який закон ви підтримуєте. Я розумію, що підтримка є законуРичкової, власне. Герасимов. Потім – Білозір. шановний Андрій Володимирович, шановні українці! Є надважлива тематика, яку сьогодні парламент має врегулювати – це законопроект про військових капеланів. Тому комітет розглянув на своєму засіданні всі закони, які виносилися до сесійної зали. І як ви побачили сьогодні на голосуванні і консультації між фракціями довели, що найбільше набирає законопроект 10244-1. Прохання згуртуватися і підтримати 10244-1. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Одна хвилина – Оксана Білозір. І переходимо до голосування. Не виходьте із залу! Я прошу всіх зайти в зал! Оксані Білозір – і голосування. Я прошу усіх зайти в зал, приготуватися до голосування. 11:51:44 БІЛОЗІР О.В. Шановні колеги народні депутати! Я хочу, щоб ви звернули увагу на законопроект, який я представляю, за номером 10244-1, тому що це єдиний законопроект, який повністю узгоджений Всеукраїнською радою церков. Мало того, я хочу подякувати Тетяні Ричковій, яка разом із 500 нашими капеланами три роки із подання Президента Порошенка працювали над цим єдиним системним законопроектом. В чому його унікальність? В тім, що ми дотримуємося норм Конституції і відмежовуємо Церкву окремо і армію, державу окремо. Саме ми, розмежувавши капеланство, даємо можливість кожному громадянину, який воює на війні, отримати душпастирську опіку від свого капелана. Я не буду багато говорити, бо ви це знаєте. Єдине, хочу вам наголосити, що це унікальні люди, які несуть унікальну місію перед українським народом, тому що вони з молитвою на вустах і з молитовником зайшли на фронт для того, щоб підтримати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх… Я прошу усіх приготуватися до голосування, колеги. Я прошу бути на місцях, і я ставлю на голосування проект Закону про військове капеланство (10244-1), авторства Ричкова, Білозір за основу. Тільки за основу. Я прошу усіх проголосувати. Прошу підтримати за основу. Голосуєм. Підтримаєм українських військових капеланів. Голосуємо згуртовано, відповідально.

За-227 Рішення прийнято. Колеги, на місцях. Хлопці, кажуть, в цілому. Можна? Давайте я поставлю. у залі) Ні, я проти. Хлопці, не можна. ні, не можна. Наступний, колеги. Наступний - дуже короткий закон. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу. (9217). Колеги, це друге читання. Я прошу всіх бути на місцях, не виходити з залу. І я запрошую до доповіді голову комітету Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Будь ласка. Шановні колеги, Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підготовлено для розгляду порівняльну таблицю до другого читання до проекту закону, який тільки що було оголошено, 9217. Надійшло 23 правки, з них: 15 ми врахували, 8 відхилили або повністю, або частково. Таким чином проект підготовлений до другого читання. Пропонується: перше викладаємо в новій редакції статтю 186-1, незаконні дії щодо державних нагородо; друге – встановити адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України. Третє – встановити кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування могил осіб, які брали участь у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації або іншої держави, визнаної Верховною Радою України агресором. Тому комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект номер 9217 у другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всі правки враховані. Ми можемо переходити до прийняття рішення. Я переконливо прошу всіх заходити в зал, приготуватись до голосування, колеги. Я прошу… Колеги, будь ласка, заходимо в зал. Повністю узгоджений законопроект, усіма підтриманий. І я прошу, колеги, бути в залі під час голосування. Отже, готові, так, всі в залі? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб (9217) у другому читанні та в цілому. Я прошу, колеги, всіх бути в залі. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. За-216 Колеги, я прошу повернутися на робочі місця. Я звертаюся до голів фракцій, я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу повідомити, що ми зараз приймаємо рішення. Прошу усіх зайти в зал, і я поставлю перше - за повернення. Отже, перше голосування, і прошу всіх брати участь, за повернення до проекту Закону 9217. Прошу проголосувати, прошу підтримати – за повернення. Колеги, уважно, відповідально, кожен голос – за повернення, кожен голос. Голосуємо, підтримуємо.

Шість голосів. Я прошу бути на робочих місцях. Подивіться, кого немає поруч, запросіть, колеги. 6 голосів. 10 секунд запросити депутатів в зал. Я по фракціям зачитую. "Блок Петра Порошенка" – 78, "Народний фронт" – 57, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 15, "Воля народу" – 3, "Відродження" – 3, 31 – позафракційні. Колеги, давайтезмобілізуємося, 6 голосів. Отже, колеги, я прошу усіх зараз проголосувати. Перше голосування - за повернення. Нам не вистачало 6 голосів, я прошу всіх брати участь в голосуванні. Перше голосування за повернення до проекту Закону 9217. Я прошу всіх проголосувати, колеги. Голосуємо за повернення уважно, відповідально, кожен голос. Голосуємо за повернення, голосуємо.

Повернулись, колеги. Підійшов ще Ярослав Москаленко, а це вже перемога. І я ставлю проект Закону 9217 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Дуже уважно, колеги, і відповідально. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. За-235 Закон прийнятий, колеги. Я продовжую засідання на 15 хвилин. Колеги, увага! І я прошу заразСпіваковському. Одна хвилина – Співаковський. Я прошу всіх бути на місці. Я прошу Співаковського... У нас ще є постанова про Лук'яненка. Я на 15 хвилин продовжую. Будь ласка, Співаковський. 12:00:20 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Шановні друзі, шановні колеги! Я, по-перше, низько вклоняюсь вам за те, що ви проголосували 8321-д. Але для того, щоб він запрацював, є два технічних законопроекти, які врегулюють питання, Бо назва нова з'явилась.

Вони технічні, вони врегулюють питання запуску 8321-д. Тому я прошу їх поставити, проголосувати і запустити їх. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Без обговорення. 8460 і 10323. Колеги, давайте ми підтримаємо комітет. Отже, я поставлю перше – 8460. Я ставлю його зараз на розгляд. Хто за те, щоб його обговорити за скороченою процедурою? 8460 і 10323.

Недостатньо голосів, колеги. Не будемо ризикувати зараз, не будемо ризикувати. Колеги, я попрошу ще одну річ у вас. Колеги, ще одна річ. У нас є дуже коротке від Львівщини прохання, щоб проект Постанови про зміни вадмінтериторіальному устрої Львівської області… Добре, переходимо до наступного питання денного. Це проект Постанови про увічнення пам'яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук'яненка (9281). Отже, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати за скорочену. Це наступне питання порядку денного. Наступне питання порядку денного – вшанування пам'яті.

ІванКрулько, фракція "Батьківщина". Це надзвичайно важливий законопроект, який, я вважаю, повинен об'єднати сесійну залу. Мова йде про увічнення пам'яті борця за незалежність України, людини, яка за незалежність нашої держави більше 20 років відбула в радянських таборах, Героя України Левка Лук'яненка. Він є одним із найвидатніших політичних і громадських діячів, безпосередніх засновників сучасної української держави. Багаторазовий депутат Верховної Ради України, який перебував у фракції "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді, нагороджений багатьма орденами, медалями, зокрема орденом Свободи. Я вважаю, що перед пам'яттю Левка Григоровича Лук'яненка обов'язок нашого сесійного залу прийняти цю постанову, увічнити його пам'ять Добре, від комітету - 1 хвилина, і голосуємо. Я прошу всіх заходити в зал, колеги. Я прошу всіх бути на робочих місцях. Від комітету Шановні колеги, комітет Верховної Ради розглянув цю постанову. Я буду коротким. Просить комітет внести наступні зміни в преамбулі: в першій частині після слів "не стало" додати словосполучення "борця за незалежність України"; в першій часті слова "відомого українського дисидента" змінити на "політв'язня радянського режиму"; в першій частині словосполучення "чотирьох скликань" змінити на "першого, другого, четвертого, п'ятого скликань"; в другій частині словосполучення "борця за незалежність України" замінити на "правозахисника". Комітет рекомендує проект постанови підтримати за основу і в цілому з рекомендаціями комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, потерпіть ще 5 хвилин. Я прошу всіх приготуватись. І я ставлю на голосування проект Постанови про увічнення пам'яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук'яненка (9281) прийняти за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету, які озвучив МиколаКняжицький під стенограму. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Підтримуємо!

Колеги, я поставлю ще раз, але це соромно не бути в залі під час такого голосування. Я прошу всіх зайти в зал, прошу приготуватись до голосування. Будь ласка, зайдіть всі в зал. Я ставлю перше питання – повернутись до проекту Постанови про увічнення пам'яті борця за незалежність України Левка Лук'яненка. Перше голосування – прошу повернутись. За повернення прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Хто утримався, колеги, хтось помилився. Повернулись. Хтось помилився і утримався, подивіться. Уважніше. І я ставлю проект постанови 9281 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Кожен голос уважно, відповідально голосуємо. Вшануємо пам'ять Левка Лук'яненка. Голосуємо. Підтримуємо проект постанови. Голосуємо. За-239 Постанова прийнята. Колеги, наступна - технічна постанова 8292, технічна постанова про зміну і встановлення меж Сокальського району Львівської області. Я прошу дуже коротко. Перше голосування - за скорочену процедуру. Прошу проголосувати і підтримати за скорочену. Дуже коротко, колеги. Це технічне коротке питання. Прошу всіх підтримати. Голосуємо. Отже, запрошую до доповідіФедорука, 1 хвилину. Федорук! Микола!

територіальному устрої і ліквідація так званої "матрьошки". Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Я прошу всіх бути на робочих місцях. Ярослав, я прошу вас, підтримайте нас. І я ставлю на голосування проект Постанови 8292 про встановлення меж Сокальського району Львівської області в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос важливий. Прошу підтримати постанову. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо, колеги. Один голос. Колеги, зайдіть в зал, зайдіть в зал. Будьте на робочих місцях під час голосування. Отже, перше голосування – це повернення. закликаю повернутись до проекту постанови 8292. Прошу всіх бути дуже уважними. І перше голосування - за повернення. Голосуємо. Ярослав, голосуємо, підтримуємо за повернення. Голосуємо. Уважно, кожен голос. Голосуємо.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

Я прошу вас. Це для місцевої громади важливо. Не виходіть в момент цього голосування. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до проекту постанови 8292. І прошу уважно всіх проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Кожен голос. За повернення голосуємо. Прошу проголосувати за повернення. Повернулись. Тепер прошу всіх бути на місцях, колеги. І я ставлю проект постанови 8292 за основу і в цілому. Кожен голос. В цілому. Кожен голос має значення. Прошу голосувати, колеги. Заходіть в зал. Голосуємо в цілому. Підтримуємо, колеги, підтримуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, колеги. Голосуємо 8292 в цілому. Голосуємо.

Постанова прийнята. Колеги, тепер, увага! Будьте всі на місцях, колеги, будь ласка. Є 10359, який ми включили в порядок денний, є прохання його розглянути. Отже, це може бути лишень за умови… 10359. Хто за те, щоб ми зараз перейшли до розгляду проектущакону 10359, прошу проголосувати. розгляд. Голосуємо. Хто підтримує? Щоб ми бачили, чи є голоси. Ми провалимо. Ще раз. Хто за те, щоб ми зараз зайшли в 10359? Хто за те, щоб ми зараз зайшли в 10359, прошу проголосувати. Хто за те… Ні, хто за те, щоб проголосувати. Ну, ми провалимо просто. Добре, якщо провалимо, тоді – ваша відповідальність. Хто за те, щоб ми розглянули його за скороченою процедурою? Прошу проголосувати за скорочену. За скорочену.

Проголосували. Одна хвилина –Южаніна Ніна Петрівна. І переходимо до голосування. Прошу всіх бути на робочих місцях. 12:13:21 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, дуже дякую. Але дуже терміново треба розглянути цей законопроект. Ви знаєте, що в нас з 1 липня цього року почнуть діяти положення щодо ліцензування обігу Проте в ході підготовки до практичної реалізації цього законопроекту виявилося, що велика кількість суб’єктів господарювання, особливо підприємства агропромислового комплексу, гірничодобувні, автотранспортні підприємства не мають деяких з необхідних документів для того, щоби отримати ліцензію на право зберігання пального. А штрафи, які почнуть застосовуватися з 1 липня, складають 500 тисяч гривень. Тому законопроект дуже простий: саме зміни в Закон 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (і вже з 01.07 01.07 там буде через кому "пального", щоб всі розуміли, чому ми пальне зараз розглядаємо) відтермінувати строком до 31 грудня 2019 року, дати ще 7 місяців для підготовки для отримання документів, для отримання ліцензій. Отже, колеги, я попереджав, що є ризик. Зараз я поставлю на голосування, прошу всіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект закону проект закону 10359 за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати пропозицію комітету. Голосуємо. Голосуємо, підтримаємо, колеги.

За-239 Рішення прийнято. Колеги, і останніх два рейтингових голосування. Два рейтингових голосування. Отже, перше. Проект закону 9022, я проводжу рейтингове голосування по цьому закону. Просто, щоб знати, яка його підтримка. Рейтингове голосування. Прошу підтримати. 9022, наступний закон, просто рейтингове, прошу підтримати. Це тільки рейтингове, щоб я бачив підтримку. Наступний проект закону, у всіх на руках є порядок денний.

За-115 Колеги, це показує: ці законопроекти не мають підтримки. Ми вже не маємо часу нічого робити, вже 12:16. Тому я вам хочу повідомити, о 12:30 ми переходимо до кадрових питань, постанов… Три кадрові постанови о 12:30. Але зараз я оголошую для повідомлення, будь ласка, Ірина Геращенко.

активно і ефективно протистояти російській агресії. Ми робили все для того, щоб відновити територіальну цілісність для того, щоб повернути до території України і Крим, і Донбас. І досить дивні ми вчора почули заяви на тристоронній групі у Мінську стосовно нових ініціатив. Тому фракція "Народного фронту" звертається до Президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і умови такого відновлення. Хочу повідомити, що це є публічна позиція фракції "Народний фронт", що такі домовленості можуть бути лише на українських умовах. Наступне. Тут після обіду ми будемо розглядати кандидатури на звільнення з посад Голови СБУ, голови Міністерства оборони і голови Міністерства закордонних справ, то ми звертаємося до Президента невідкладно внести в парламент кандидатури Голови СБУ, міністра оборони та міністра закордонних справ, адже вони є членами РНБО і повинні брати участь у цих засіданнях. Третє. Гадаю, що не представникам тристоронньої групи редагувати нормандський формат. Нормандський формат може зробити лише, і його редагувати, президенти України, Франції, канцлер Німеччини та Президент Російської Федерації. Тому будь-які заяви вони звучать безглуздо. Тому ми з вами разом повинні зробити все для відновлення територіальної цілісності України, все для того, щоб наша держава впевнено цілісно крокувала до Європейського Союзу. І ще раз наголошую, треба невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де головним питання повинно бути відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України, і на яких умовах це буде повернення. Виключно на українських умовах. І я раджу ще запросити голів фракцій Верховної Ради на це засідання, щоб ми разом це рішення приймали, щоб ми допомогли Президенту у відстоюванні інтересів України. По-іншому не може бути. Лише Верховна Рада буде приймати будь-які рішення стосовно відновлення територіальної цілісності і лише на умовах української держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. І кілька оголошень. Перше з них від Андрія Білецького. "Прошу врахувати мій голос "за" під час голосування за проект Закону про тимчасовій слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України у другому читанні та в цілому в зв'язку з тим, що під час голосування не спрацювала картка". Прошу пані Ірину дочитати інші заяви. Також народний депутатФедорук звернув увагу, що не спрацювала його картка "за" під час законопроекту голосування 3433. Просить врахувати голос "за". Також картка ЮріяЛевченка не спрацювала під час голосування Закону за тимчасові слідчі комісії. Він просить врахувати його голос "за". Також Вікторії Пташник не спрацювала картка під час голосування законопроекту за тимчасові слідчі комісії (1098). Просить врахувати її голос "за". ТакожРозенблата, народного депутата, не спрацювала картка номер 1098 під час голосування Закону за тимчасові слідчі комісії. Не спрацювала картка ВолодимираПарасюка під час голосування за тимчасові слідчі комісії (№ 1098). Просить врахувати його голос "за". Також ОлексіяМушака не спрацювала картка під час голосування за цей законопроект 1098. Просить врахувати "за". І також відЄднака, народного депутата, прийшла така заява, шановні колеги. Дякую. І до президії ще надійшла заява, шановні колеги, що згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Недави Олега із складу депутатської фракції

Отже, о 12:35 я прошу усіх повернутися в зал для продовження нашої роботи.

всіх заходити в зал і хочу вам повідомити, що наступними питаннями в порядку денному є проекти постанов кадрові. Це проект Постанови про відставку міністра закордонних справ УкраїниКлімкіна, проект Постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони України і проект Постанови про звільнення Грицака з посади Голови Служби безпеки України. Кадрові питання ми розглядаємо за скороченою процедурою. І тому ми входимо в розгляд, і під час обговорення, я переконаний, що народний депутати повернуться в зал. Отже, я оголошую про перехід до проекту Постанови про відставку міністра закордонних справ УкраїниКлімкіна і проект Постанови про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ України (10367 і 10346). Я першому надам слово представнику комітету, а потім Представнику Президента України у Верховній РадіСтефанчуку Руслану Олексійовичу. Отже, розпочинаємо розгляд. І я запрошую до доповідіГопко Ганну Миколаївну, будь ласка.

Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, Комітет у закордонних справах на своєму засіданні розглядав, зокрема, проект заяви міністраКлімкіна із проханням прийняти його відставку з посади міністра закордонних справ України. І ще буквально 5 червня 2019 року члени комітету підтримали відставку міністра Клімкіна і зареєстрували окремо постанову, яку просимо підтримати. Також, колеги, буквально вчора на засіданні комітету, коли ми розглядали вже подання, внесене якраз Президентом України щодо звільненняКлімкіна з посади міністра закордонних справ, то комітет, не скасовуючи своє попереднє рішення, а саме прийняття його відставки, яке було ухвалено на засіданні комітету 30 травня, щодо підтримки відставки Клімікіна та внесення на розгляд Верховної Ради відповідного проекту постанови… тому комітет підтримав більшістю голосів також проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений Президентом України. Дійсно, колеги, за ці 5 років Комітет у закордонних справах, який провів близько 150 засідань комітету, понад 1 тисячу 400 протокольних зустрічей, ми разом відстоювали національні інтереси в зовнішній політиці з Міністерством закордонних справ, от, протидіяли агресії Російської Федерації у військовій, економічній, енергетичній та інформаційній сфері, докладали зусиль для того, щоб політика тиску на Російську Федерацію через санкції міцніла і хотіли б дійсно зазначити важливу роль, що нам вдалося за ці 5 років вибудувати таку команду, національну збірну, яка чи то на парламентських асамблеях, чи на інших міжнародних площадках завжди звучала одним голосом. І також сьогодні хотілося б, щоб оця традиція працювати на міжнародній арені як одна національна збірна вже з ПрезидентомЗеленським і з майбутнім міністром закордонних справ, вона продовжувалася. Під час нашого обговорення члени комітету, коли був в нас в комітеті панКлімкін, чітко ставили різні питання, зокрема останнє подання Клімкіна щодо надання рангів трьом народним депутатам, і що це є абсолютно неєвропейська практика, і це суперечить зокрема Закону "Про дипломатичну службу". Один із членів комітету навіть буде оскаржувати цей останній Указ Порошенка про надання рангів трьом депутатам в суді, і, очевидно, ми вважаємо, що, ухваливши Закон "Про дипломатичну службу" в цьому скликанні, наше завдання було створити соціальні ліфти для справжніх дипломатів, захистити їх і посилити наш дипломатичний фронт, а не для того, щоб потім, зокрема, використовувати так звані положення Закону "Про дипломатичну службу" для роздачі рангів. Також, колеги, ми, зокрема вчора, коли був Представник Президента у нас на комітеті, ми говорили про ту неприйнятну ситуацію, коли роками немає в Міністерстві закордонних справ Також було заслухано питання відсутності послів у важливих країнах і терміновості їх призначення, а також ротації в тих країнах, які уже сидять по 8, по а то і 12 років в закордонних дипломатичних установах абсолютно без зміни. Тому, шановні колеги, хотіла б зазначити, що комітет якраз пропонує вам сьогодні підтримати ці два проекти постанов: про відставку міністра закордонних справ, поданий і внесений... Будь ласка, 30 секунд. 12:44:01 ГОПКО Г.М. …внесений членами комітету, а також внесений проект Постанови щодо звільнення міністра закордонних справ Президентом України. Зважаючи на ті важливі міжнародні події, які відбудуться (візит до Берліна, потім візит до Торонто на конференцію з підтримки реформ, пізніше - саміт Україна - ЄС), у нас має бути повноцінний повноцінний міністр закордонних справ, але який має відповідати фаховим критеріям, патріотизму. І жодних планів капітуляції України, які ми зараз бачимо, озвучує Кучма Дякую вам. До доповіді запрошується Представник Президента України у Верховній РадіСтефанчук Руслан Олексійович. Будь ласка. Дякую до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 3 частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Президентом України внесено до Верховної Ради України подання про звільненняКлімкіна Павла Анатолійовича з посади міністра закордонних справ України. Прошу підтримати дане подання. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

ГОЛУБ В.В. Дякую, шановні колеги. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Ну, безумовно, це право Президента – вносити подання про звільнення міністра закордонних справ згідно вимог Конституції України. І я хотів би звернутися до колег, щоб ми підтримали рішення новообраного Президента про те, щоб він зміг сформувати свою власну команду, зокрема те, що стосується і зовнішньополітичного вектору розвитку нашої держави. Що стосується взагалі про діяльність Міністерства закордонних справ і політики пана міністра, якого зараз будуть звільняти. Хотів би зазначити, що абсолютно недолуга була політика, яка зараз виявляється в тому, що на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи дуже великі ризики того, що саме із-за бездіяльності Міністерства закордонних справ України є великі шанси і ризики того, що Російська Федерація вже на найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи буде повернута до цієї організації, попри те, що парламентська делегація в Раді Європи докладала максимально зусиль для того, щоб ми були 4 роки насторожі захисту прав і свобод людини. А от бездіяльність Міністерства закордонних справ призвела до того, що на рівні Комітету міністрів Ради Європи було практично прийнято вже рішення про повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Саме тому я вважаю, що це не просто голосування, яке буде свідчити про право новообраного Президента визначати свою команду на зовнішньополітичному курсі, але я хотів би звернутись до колег, що це ми даємо насправді роботу, і покажемо те, що Міністерство закордонних справ на чолі з цим міністром займало абсолютнобездієву, не проукраїнську, а невідомо мені яку політику. Прошу колег підтримати подання про звільнення панаКлімкіна. Дякую щиро. Дякую вам. Від "Батьківщини" до слова запрошується Тарасюк, будь ласка, Борис Іванович. Борис Тарасюк, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, з самого початку хочу сказати, що фракція "Батьківщина" підтримує подання про звільнення міністра закордонних справКлімкіна. Сказавши це, я хочу піти далі і трошки розповісти про останні дні діяльності міністра закордонних справ Клімкіна. квітня відбувся другий тур виборів Президента, в яких однозначно переміг ПрезидентЗеленський. вже коли відбувся другий тур виборів, міністр закордонних справ Клімкін подає подання про присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла трьом народним депутатам. Що дивує? Коли ми обговорювали це питання на Комітеті у закордонних справах, поставили мініструКлімкіну запитання, що стоїть за цим поданням. Він сказав, що подання підписали всі його заступники. Так от, я хочу сказати, що це все неправда. Жоден заступник міністра закордонних справ не підписав подання про присвоєння дипломатичних рангів трьом депутатам. Хочу сказати, що Президент України розглянув це подання і своїми указами 18 і 19 квітня, практично вже за два дні до завершення свого терміну перебування на посаді, він присвоює дипломатичні ранги трьом народним депутатам. Зразу хочу сказати, що це суперечить Конституції і Закону України "Про дипломатичну службу".

і до Державного бюро розслідування для того, щоб розслідували факт незаконного антиконституційного призначення, присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла. Дякую за увагу. Ми будемо підтримувати звільнення міністра закордонних справ, який був призначений за ініціативи попереднього Президента. Ясно, що новообраний Президент має право формувати власну команду, в тому числі мати однодумця на цій посаді. Ми так само хотіли б звернути увагу на досвід Порошенка,Клімкіна. Насправді ці люди в зовнішній політиці так само пробували домовитися з Владимиром Путіним, уклали Мінські угоди, санкціонували величезний розквіт торгівлі з Російською Федерацією, у тому числі через окуповані нею території. Що далі сталося, ви знаєте. Ще більше вбивств наших людей, величезне незаконне збагачення на різниці в цінах, яка була утворена війною, і жодне виконання жодних обіцянок з боку агресора. Домовитися з Путіним неможливо, про це має дуже добре пам'ятати кожен українець, новообраний Президент, міністр закордонних справ, якого він запропонує призначити. Путіна можна зупинити лише воєнною силою. Путіна можна зупинити лише єднання всього українського народу навколо нашої незалежності, нашої свободи. Я хочу нагадати страшний факт з нашої історії: попереднє вторгнення з Кремля, так званий мир закінчився для України Голодомором, коли українці їли власних дітей. Нам треба не забувати цей урок і відстояти нашу гідність, свободу і незалежність. Дякую. Шановні колеги, Президент відповідно Конституції вносить подання на звільнення міністра закордонних справ, Голови СБУ і керівника Міністерства оборони. Це його право. Але фракція "Народний фронт" неодноразово зверталася до ВолодимираЗеленського з тим, щоб одночасно з поданням на звільнення були внесені кандидатури на керівників МЗС, Міністерства оборони та Служби безпеки України. І це також стає більш актуальним після вчорашніх заяв мінської тристоронньої контактної групи стосовно майбутнього відновлення територіальної цілісності України. І тому фракція "Народний фронт" сьогодні вийшла з ініціативою невідкладного скликання Ради національної безпеки і оборони Президентом ВолодимиромЗеленським, і щоб там були присутні голови фракцій, адже парламент приймає основні рішення в цій державі і стосовно зовнішньої політики також, щоб ми обговорили питання відновлення територіальної цілісності України, і на яких умовах вона буде відновлюватись. Ще раз наголошую, це публічна позиція "Народного фронту", яку ми відстоювали останні 5 років в цій каденції: що відновлення України повинно бути лише на українських умовах, що ми повинні повернути до складу України і Донбас і Крим. Лише так і за таких умов ми можемо говорити з нашими опонентами. І саме головне, чому ми вимагаємо, щоб була внесена кандидатура міністра закордонних справ? Адже зараз відбувається закордонні візити Президента, зараз треба максимально консолідуватиантипутінську прозахідну коаліцію з тим, щоб санкції не знімали, а їх продовжили і розширювали. Ось чим має займатися керівник Міністерства закордонних справ. Тому ще раз звертаюся до Президента ВолодимираЗеленського з тим, щоб на всі посади разом з поданням на звільнення були внесені кандидатури, щоб ми могли зразу їх обговорювати. Дякую. зараз буде заключний виступ, після нього - голосування. Тому я прошу всіх голів фракцій запросити народних депутатів в зал, через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Зараз я запрошую від Радикальної партії до слова Олега Валерійовича Ляшка. І потім ми переходимо до голосування. Один з найбільших міфів, які побудував Порошенко, – це про те, що він начебто найуспішніший дипломат всіх часів і народів і що, мовляв, без нього не було б ні антиросійських санкцій, ні міжнародного фронту, ні усіх інших досягнень, які досягнула Я стверджую, що це міф, тому що я на власні очі бачив, коли після виступу Порошенка у ПАРЄ через дві години ця організація прийняла антиукраїнську резолюцію щодо нашого Закону про мови. Або, наприклад, зараз, коли ПАРЄ повертає до свого складу російську делегацію, не зважаючи на те, що Росія не виконала жодні вимоги цієї організації. ПАРЄ фактично ігнорує свої принципи, на яких створювалась 70 років тому, і ігнорує верховенство права, і показує всьому світу, що вони такі ж самі безпринципні, як і Ліга Націй, яка почила вбозі, тому що не змогли зупинити Гітлера. Як член ПАРЄ наша команда в ПАРЄ ми зробимо все, щоб не було російського реваншу. Але це мають бути спільні зусилля і наші, і наші, і влади. А що ми бачимо натомість? Коли хтось із вас говорить, що ми на порозі російського реваншу, російський реванш уже прийшов. ПризначенняЛутковської, людини Януковича, представником у Мінську – хіба це не російський реванш? Пропозиція Кучми не відповідати, не стріляти, коли вбивають наших солдат – хіба це не російський реванш? Тому російський реванш сюди вже прийшов. Я питаюЗеленського. Де кандидатура нового міністра закордонних справ? Яку політику буде проводити Зеленський? Не оті тексти, які йому пишуть, а потім він каже, що це плагіат, тому що ті тексти не відповідають ні його баченню, ні його внутрішньому стержню, ні його суті. Ми хочемо бачити його внутрішній світ: що він думає, що він планує робити із Законом про мови, що він планує робити з курсом на НАТО, що він планує робити з міжнародними санкціями. Ми не бачимо відповідей Хтось називав, я пам’ятаю, перед виборамиЗеленського котом у мішку. Я вам скажу гірше, це не кіт в мішку – це чорт із табакерки. Тому що ті ініціативи, які ми зараз бачимо у Мінську, це є капітуляція. І якщо Зеленський починає своє президентство із капітуляції, ми не дозволимо йому капітулювати і поставити країну на коліна. Хоче стати сам – хай стає. Україну поставити не дамо. Отже, колеги, завершили обговорення. І ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення, колеги. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. І хочу нагадати, ми маємо два проекти постанови, і я їх поставлю окремо. Перший проект постанови - 10367, це є прохання про відставкуКлімкіна. І другий – 10346, це президентське подання. Якщо перше пройде, друге я навіть не буду ставити на голосування. Отже, ставлю в послідовності. Я ставлю на голосування проект Постанови про відставку міністра закордонних справ УкраїниКлімкіна (10367). Прошу голосувати. Голосуємо.

За-141 Рішення не прийнято. Наступне. Ставлю на голосування проект Постанови про звільненняКлімкіна з посади міністра закордонних справ України (10346). Хто підтримує прийняття його в цілому, прошу голосувати. Голосуємо.

Рішення не прийнято. Обидві постанови відхилені. Наступний. Проект Постанови про звільненняПолторака з посади міністра оборони України (10344). Нагадую, скорочена процедура. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань національної безпеки і оборони Тетерука Андрія Анатолійовича. Прошу приготуватись представника Президента. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Щодо проекту Постанови Верховної Ради України про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони України. Відповідно до доручення Комітет з питань національної безпеки і оборони на своєму засіданні 5 червня 2019 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони України (реєстровий номер 10344), поданий Президентом України. Під час обговорення цього питання члени комітету зауважили, що внесення подання про звільнення з посади міністра оборони є конституційним правом Президента України. на сьогодні новообраний Президент України не озвучив кандидатуру майбутнього міністра оборони, того, хто буде призначений на цю посаду замість Степана Тимофійовича Полторака. Така невизначеність та розрив між звільненням діючого міністра оборони та призначення нового керівника оборонного відомства в умовах протидії збройній агресії Російської Федерації проти України може мати негативні наслідки. З огляду на зазначене, народні депутати України, члени комітету, ухвалили рішення не підтримувати проект постанови, і закликаємо сесійну залу не голосувати за цю постанову. У мене все. Стефанчука Руслана Олексійовича. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Президент України на реалізацію своєї компетенції і повноважень відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 3 частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" вніс до Верховної Ради подання про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони України. Прошу підтримати дане подання. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

у мене до цієї високоповажної сесійної зали одне просте питання: люди, що ви робите? Сьогодні Президент, який отримав безпрецедентну підтримку громадян України – 73 відсотки, на виконання своїх конституційних повноважень вніс відповідні проекти постанов. Сьогодні ця зала починає гратися в якісь абсолютно незрозумілі ігри.Клімкіна, який розвалив дипломатичну службу, який 2 роки не призначав послів, який зробив із адвокатів України в Європі, таких як Польща, наших ворогів, не відправляють у відставку?! Дійсно, ситуація із Степаном ТимофійовичемПолтораком інша. Зрозуміло, що армія сьогодні повністю відрізняється від армії 2014 року. І це абсолютно чітко. Але, я ще раз підкреслю, це конституційні повноваження Президента, з одного боку, і його право. Але, з другого боку, давайте не забувати про корупцію, яка в нас відбувалася у Збройних Силах і в підприємствах оборонного комплексу. Я ще раз закликаю сесійну залу повернутися до здорового глузду і підтримати внесені пропозиції Президентом. "Батьківщина" одноголосно підтримує пропозицію новообраного Президента Зеленського з питання звільнення міністра оборони, міністра закордонних справ і керівника Служби безпеки. Закликаю всіх проголосувати так, як того вимагає українська Конституція. Дякую. Я прошу українців і істориків зафіксувати оці виступи. Я абсолютно впевнений: через невеликий проміжок часу усім тим, хто сьогодні розказує про підтримкуЗеленського, вам буде соромно за свої слова. Тому що підтримка виражається у діях. Що ми бачимо? Ви питаєте: "Люди, що ви робите?" У мене питання до Зеленського: Володимире, що робите ви, коли в воюючій країні залишаєте Міністерство оборони без очільника, коли не вносите кандидатуру на міністра оборони? Як може армія воюючої країни бути без керівника? Ви хочете звільнити Полторака? Можливо, ви маєте на це право, хоча я вважаю, що Полторак побудував цю армію за 5 років і сьогодні це найсильніша армія Європи. І Степан Тимофійович заслуговує на нашу підтримку і на подяку українського народу. Але у Зеленського, як ми бачимо по їхніх пропозиціях у Мінську, інше бачення: вони хочуть, щоб нашу армію вбивали і щоб армія не захищалася. Оце їхній план, і саме тому вони не пропонують кандидатуру міністра оборони. Тому що його план – це обезголовлення армії, обезголовлення Міністерства оборони, хаос, анархія і бардак в українському війську, в українській армії і в країні. Зеленський ввійде в історію української держави як Президент хаосу і Президент порожнього холодильника, тому що там, де Президент топче ногами Конституцію, там, де немає верховенства права, ні один інвестор не прийде в цю країну, не принесе грошей. Українці не матимуть роботи, зарплати і подолання бідності. Люди чекають відЗеленського відновлення миру, відновлення економіки і перемоги над бідністю. Що нам пропонує сьогодні Зеленський? Принизливу меншовартість, капітуляцію і зраду України. Полторак працювати має, поки не буде нового міністра оборони. Від фракції "Самопоміч" Пастух. Данченко передає Пастухові. піару і чергової ситуації, коли, здається, є розум глузду, є голос цього здорового глузду, і варто було б прислухатися і зняти ці всі перипетії, які сьогодні тривають. Буквально недавно "Самопоміч" вийшла з пропозицією про те, щоби зняти ті всі протистояння між новообраним Президентом, незалежно від прізвища, і між парламентом, для того щоб знайти консенсус, створити ту площадку, де може відбуватися дискусія, де можуть знаходитися спільні рішення в частині призначень, в частині звільнень. Але натомість на той час майже вся ця пленарна зала, ті політичні партії, які поза пленарним залом критикували пропозицію "Самопомочі" щодо призначення цих ключових осіб: міністра закордонних справ, міністра оборони, Голови Служби безпеки. Тому що тоді ми пропонували, щоби ця дискусія перед поданням, перед внесенням у парламент відбулася не на трибунах, а відбулася за круглим столом між Президентом, між коаліціями, між Головою Верховної Ради, між фракціями. І щоб ми могли знайти цю кандидатуру, яка буде підтримана і подана в парламент Верховним Головнокомандувачем Президентом і, власне, буде підтримана в самому парламенті. На жаль, тоді всім легше було звинувачувати "Самопоміч" про те, що ми в когось хочемо забирати повноваження. Сьогодні ми якраз пожинаємо ці результати. Це той момент, коли немає сьогодні діалогу між гілками влади. І тому, власне, я хочу повернутися знову ж таки до цієї пропозиції. Перед тим, як розглядати такі питання, нам потрібна дискусія між Президентом, між парламентом, між Кабінетом Міністрів. Я вчергове звертаюся, власне, до Представника Президента вийти з такою ініціативою для того, щоб ми знайшли ці узгоджені кандидатури і їх разом внесли: питання про звільнення і питання про призначення. Очевидно, що сьогодні потрібно підтримати пропозицію Президента і дати можливість йому внести своє бачення, 30 секунд, будь ласка. Ми відправляємо країну в хаос на наступний місяць-два, а, можливо, три і далі. Тому наша сьогодні пропозиція – підтримувати, а пропозиція до представника Президента – негайно розпочати консультації. Якщо сьогодні парламент заходить у Виборчий кодекс, то рахуйте про те, що щонайменше до половини липня ні одне кадрове призначення вже не буде розглянуто. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" голова фракції МаксимБурбак. Шановні колеги, стосовно подання щодо звільнення Степана ТимофійовичаПолторака. Я можу вам сказати так: мені випала честь працювати з Степаном Тимофійовичем в першому уряді Арсенія Яценюка. І хочу нагадати, яка тоді була ситуація, коли у танків не було акумуляторів і не було чим заправляти, коли не було ким боронити нашу державу, коли наступала Росія. І Степан Тимофійович разом з урядом Арсенія Яценюка відбудовував цю державу, разом з усією громадськістю, разом з усією країною, разом з вами ми робили все для того, щоб наше військо боронило нашу державу. І тепер сама найкраща боєздатна армія в Європі. Я хочу вам подякувати, Степан Тимофійович, за це. відповідно до Конституції це право Президента – робити подання. Але хочу підтримати колег, які сказали: "Що ви, люди, робите?" Як можна подавати подання на звільнення керівника Міністерства оборони воюючої країни, яка воює з країною-агресором, з Росією? Тут є здоровий глузд чи ні?. Ми готові розглядати подання на призначення керівника Міністерства оборони, особливо після вчорашніх заяв, коли треба, коли ми почули у Мінську, що треба блокаду знімати і треба сідати домовлятися. Жодним чином ми цього не будемо підтримувати. І ще раз хочу нагадати ініціативу "Народного фронту". Президент повинен негайно скликати Раду національної безпеки і оборони, де обговорити питання відновлення територіальної цілісності України на умовах лише вигідних Україні. Крапка. По-іншому не буде. Тому, ще раз, фракція "Народного фронту" не буде підтримувати звільнення керівника Міністерства оборони без одночасного внесення подання на призначення. Дякую. Дякую вам. Отже, виступи від фракцій зараз завершаться. Ще від "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов. Потім Ірина Геращенко. І переходимо до голосування. Будь ласка, пане Артур. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці, ви знаєте, коли починалася російська агресія в Україну на початку 14-го року, всі пам'ятають ситуацію, в якій знаходилася наша армія, наші Збройні Сили. Давайте бути відвертими, їх просто і не існувало тоді реально, коли не могли знайти ні зброї, ні захисту особистого, ні аптечок – нічого не було. І тільки завдяки неймовірним зусиллям на першому етапі волонтерів, добровольців за часів президентства Петра Порошенка після того вдалося відновити армію. І ми бачимо, що сьогодні ми з вами в цій залі також говоримо не про особистий захист тільки чи аптечки. Ми говоримо про ракети, ми говоримо про новітню зброю. Ми говоримо про те, як наша армія перемагає ворога і, коли вінсується, починає вогонь. Але те, що починається зараз, коли забороняють, точніше хочуть заборонити українським воїнам вогонь у відповідь… Так що, виходити, щоб вбивали людей?! Це є неприйнятним. І, крім цього, я хотів би нагадати багатьом колегам в цій залі, хто виступав, що є Конституція України. І за цією Конституцією міністр оборони підпорядковується Верховному Головнокомандувачу – Президенту України. Міністр оборони, підкреслюю, не виконуючий обов'язки, не заступник, не перший заступник, а міністр оборони. І саме тому Комітет з питань національної безпеки і оборони, коли розглядав це питання вчора, він прийняв рішення не підтримувати відставку СтепанаПолторака до моменту, поки не буде терміново внесено кандидатуру на цю позицію. колеги, я хотів би перш за все, подякувати Президенту Петру Порошенку. Хотів би подякувати міністру оборони СтепануПолтораку. Хотів би подякувати всім українським воїнам, волонтерам, добровольцям, завдяки кому була відновлена українська армія і є однією з найсильніших в Європі, і сказати, що фракція "Блоку Петра Порошенка" не буде підтримувати відставку Степана Полторака з цієї позиції до моменту, поки не буде внесено кандидатуру на цю позицію від новообраного Президента. Дякую. Зараз до слова запрошується Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. І після того переходимо до голосування. Через 3 хвилини голосування, прошу всіх зайти в зал. 13:16:16 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги! Я з великою повагою ставлюся до конституційного права Президента визначатися зі своєю кандидатурою на посаду міністра закордонних справ і В той же час, я думаю, що і я, і мільйони українців були глибоко шоковані тим фактом, що під час інавгураційної промови ПрезидентЗеленський, який чотири рази відмовився від повістки в армію, не знайшов слів подякувати міністру оборони, який ці важкі роки був батьком Ви знаєте, СтепанПолторак написав цю заяву, і вона закінчується словами: "маю честь". І нам би дуже хотілося, щоб "маю честь" були не тільки в нашого міністра оборони, в солдатів і офіцерів, а і у Верховного Головнокомандувача. Це дуже важливо. І ми сподіваємося, що він знайде слова подяки міністру оборони, який захищав, в тому числі і право "95 кварталу" давати концерти в мирних містах України всі ці роки. Ви знаєте, очевидно, що я не можу не торкнутися і теми Мінська, тому що сьогодні дуже багато запитань від моїх колег і партнерів, журналістів щодо цього питання. Безумовно, в цій залі всі усвідомлюють, що немає іншого шляху, ніж політико-дипломатичні переговори по врегулюванню ситуації на Донбасі. Тут всі прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. І, ви знаєте, я хочу сказати, що в директивах, які даються українській делегації, має бути ключове: ні на метр, ні на крок не зраджувати національні інтереси України. Очевидно, що ми вітаємо будь-які кроки, що стосуються звільнення заручників, що стосуються покращення гуманітарної ситуації. Україна 19 разів за ці 5 років оголошувала перемир'я. Але щоразу воно порушувалося іншою стороною. І інша сторона, треба почати називати речі своїми іменами, як це робив Порошенко іПолторак, Це Російська Федерація, друзі. І коли сьогодні нашим солдатам говорять не те, що "ви перші не маєте стріляти", а "ви не повинні оборонятися", то ми радимоЗеленському відвідати військові госпіталі, куди вчора завезли останніх поранених з луганського і донецького напрямку. І також ще одна порада, дуже важлива. Шановні колеги, треба негайно в ці директиви ввести вимогу, записати туди створення ще однієї п'ятої … І.В. … групи, яка вже зараз почне обговорювати повернення україно-російського кордону під контроль України. Без цього миру також не буде. І наостанок, шановні колеги, що також дуже і дуже важливо, я хочу сказати, що давайте і до ОБСЄ публічно звернемося. Україна – за мир, але від СММ ОБСЄ ми очікуємо роботи 24 години на добу, 7 днів на тиждень, для того щоби моніторити, то хто ж порушує тишу на Донбасі. Дякую вам. Отже, колеги, ми можемо до прийняття рішення, обговорення завершено. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Хочу нагадати, що рішення комітету - не підтримувати проект постанови. Але в залі народні депутати визначаться шляхом голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови про звільненняПолторака з посади міністра оборони (10344). Хто підтримує дану постанову, прошу голосувати.

За-67 Рішення не прийнято. Таким чином, проект постанови 10344 я оголошую відхиленим. І заключна кадрова постанова 10345, це проект Постанови про звільнення Грицака з посади Голови Служби безпеки України. І я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань національної безпеки і оборони Тетерука Андрія Анатолійовича. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, високоповажний український народе! Постанова Верховної Ради про звільнення Грицака з посади Голови Служби безпеки України. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони на своєму засіданні 5 червня 19-го року розглянув поданий Президентом України проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Грицака Василя Сергійовича з посади Голови Служби безпеки України (№ 10345 від 30.05.2019 року). Проектом Постанови пропонується відповідно до пункту 121 частини першої статті 85 Конституції України Верховній Раді України звільнити Грицака Василя Сергійовича з посади Голови Служби безпеки України. Комітет прийняв рішення рекомендувати внести проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Грицака Василя Сергійовича з посади Голови Служби безпеки України на розгляд Верховної Ради України для прийняття рішення. На цьому офіційна позиція комітету закінчується. Я хотів би додати дещо особисте. Надзвичайно важливо розуміти, що силові відомства – це ті відомства, які боронять мир і безпеку нашої країни в умовах агресії Російської Федерації. І саме своєчасно прийнятті рішення, одноосібно прийняті рішення і відповідальність, яка настає після таких рішень, очільниками відомств як Міністерство оборони, Служба безпеки України, багато в чому впливає на нашу загальну безпеку держав. Тому надзвичайно розуміти, що коли ми звільняємо і не призначаємо на місце очільників відповідальних осіб, ми, дійсно, втягуємо країну в той хаос, в який хочуть втягнути брудні політикани. Тому що в цьому хаосі вони отримують свої бажані рейтинги і можливість створювати хаос, критику і можливості піднімати свої бажані рейтинги. Не в рейтингах справа, а в тому, чи ми здатні будемо керувати ситуацією в умовах агресії Російської Федерації, в умовах того, що Російська Федерація буде кожен день, коли ми не будемо приймати… Одну хвилину, будь ласка. ТЕТЕРУК А.А. … ми будемо послаблювати самі себе, і тому надзвичайно важливо, щоб ми, коли розглядаємо такі постанови, одночасно бачили, хто буде наступником, щоб передача влади відбулася майжеодномоментно. І тоді ми будемо бачити, що керованість процесом залишається, спецслужби будуть працювати над тим, щоб протидіяти агресію Російської Федерації. А ті "голуби миру", які закликають нас здатися або закликають наших військових не стріляти у відповідь, хай пересядуть з броньованих мерседесів на приватний транспорт неброньований, хай позбудуться взводів охорони озброєної і покажуть на власних шкурах, як це не стріляти у відповідь, особливо коли на фронті наші хлопці будуть мовчати у відповідь, коли їх будуть страчувати. Не стріляють у відповідь тільки ті, кого приречено до страти! Українці не такі! Ми завжди будемо давати по зубах тому, хто прийде до нас із зброєю! І будемо боронити свій мир, спокій, як це передбачено… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До доповіді запрошується Представник Президента України у Верховній РадіСтефанчук Руслан Олексійович. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, бачачи повну безперспективність подальших внесень, дивлячись на присутність в залі і активність, все-таки Президент України вносить третє Відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України Президентом України внесено до Верховної Ради України подання про звільнення Грицака Василя Сергійовича з посади Голови Служби безпеки України. Президент просить підтримати це подання, яке здійснено в межах його конституційних повноважень, в спосіб і в порядку, який передбачений Конституцією України, а також просить народних депутатів не нав'язувати Президенту України будь-яких інших речей, які не мають нічого спільного з Конституцією України, щодо представлення будь-яких інших кандидатур. Це все буде крок за кроком, і це в повній відповідності і з Конституцією України, і з законодавством України. Прошу Верховну Раду як єдиний орган законодавчої влади в Україні дотримуватися Регламенту, Конституції і законодавства України. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Тільки я хочу наголосити, що згідно Конституції України Президент подає, а Верховна Рада України приймає рішення, приймає це рішення у Верховній Раді України. І колись хтось думає, що можна без узгоджень, без консультацій змушувати приймати рішення, це є неправильна логіка взаємовідносин найвищим законодавчим органом держави. Я хочу сказати свою позицію. Ми маємо точно знати, що кожного дня буде кому захищати нашу незалежність, і має бути міністр оборони, який захищає. Голосуючи за відставку, ми маємо, напевно, знати, хто завтра стане на цю позицію. Так само маємо точно і напевно знати, хто буде захищати безпеку України. І коли ми голосуємо за відставку, ми маємо, напевно, знати, як найвищий законодавчий орган України, який приймає рішення, хто завтра буде захищати Україну і українців від російських диверсантів, від російських спецслужб, від російської агресії, бо це питання безпеки. І відповідальний орган, а таким є Верховна Рада України, має приймати відповідальні рішення, і тільки так будується держава, і тільки так будується безпека. А зараз прошу провести запис: два – за, два – проти.

"Самопоміч" Олена Сотник, будь ласка. Дякую за можливість. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Прекрасні дискусії в залі парламенту. Я дуже радію тому, що ми нарешті згадали, що таке парламентаризм. Дійсно, згідно Конституції це абсолютно повноваження Президента. Але ми – парламентська республіка, ми представляємо народ, тому маємо зважувати будь-яке рішення. Я, звичайно, підтримую відставкуКлімкіна. Але підтримую її як представник народу… Ні, почекайте. Я підтримую відставку Клімкіна. Але підтримую як представник народу, тому що я вважаю, що він нічого хорошого не зробив на своїй посаді. Я підтримую відставку Грицака. Тому що я вважаю, що він нічого хорошого не зробив на посаді Голови Служби безпеки. Жодної реформи. Вибачте, але відділ "К" як працював, як "мочив" бізнес, так і продовжує "мочити" бізнес. Далі. Жодної нормальної реформи розвідки. Ми не бачимо ефективної роботи в цій сфері. Тому як народний депутат я маю, коли голосую, робити в першу чергу це голосування результативним тільки тому, що я як представник народу вважаю ефективним або неефективним того або іншого міністра або посадову особу. Тому в даному випадку ми, звичайно, підтримуємо звільнення Грицака, бо він не був ефективним Головою Служби безпеки України. Але я прошу депутатів не маніпулювати. Ви тут не просто так сидите, не просто так тиснете кнопки, ви маєте це робити зважено, виходячи з результатів роботи будь-якої посадової особи. Дякую.

Ви нам цитували Конституцію. Я прошу, будь ласка, уважно прочитати пункт 14 стаття 106 Конституції України: "Президент України вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України". Тому, коли ви читаєте лекції про знання Конституції, для початку із Президентом самі прочитайте Конституцію. Одночасно

Першим заступником Голови Служби безпеки України призначений його бізнес-партнер по "95 Кварталу" Іван Баканов. І у випадку звільнення Голови СБУ саме пан Баканов буде виконувати обов’язки керівника служби. Я інформую суспільство про те, що бізнес-партнер Зеленського Баканов був незаконно призначений на посаду СБУ. Детектор брехні не пройшов, декларацію про доходи не здав, медкомісію не пройшов, як це передбачено Законом про Службу безпеки, звання лейтенанта отримав незаконно. Солдати на фронті, щоб отримати звання лейтенанта, кров проливають, а скоморохам з "95 Кварталу" лейтенантські погони з барського плеча Зеленський кидає. Тому що сам чотири рази ховався від армії, від повісток увилював, і не знає ціни офіцерського звання, за яке люди кров проливають, не для того, щоб ви його дискредитували. Тому я вимагаю від відповідних органів розпочати розслідування щодо незаконності призначення Баканова першим керівником Служби безпеки України. Також провести розслідування щодо незаконності призначення… незаконності призначення Богдана Головою Адміністрації Президента України всупереч Закону про люстрацію. І я ще раз звертаюсь доЗеленського. Ви, Володимире, на цій трибуні клялися не порушувати Конституцію. Дотримуйтесь присяги. Ми прийняли сьогодні Закон про імпічмент, я бачу, що ви дуже скоро попадете під його дію. Я дам репліку по завершенню обговорення. Репліку по завершенню обговорення вам дам. Зараз від "Батьківщини" СергійВласенко, будь ласка. Колеги, я хотів на початку свого виступу повернутись до розгляду попередньої постанови. Тут багато говорили, що армію залишать без очільника. Я хочу всім нагадати, у мене теж багато питань до кадрової політики Президента. Але я хочу всім нагадати, що одним із перших указів було призначено керівника керівника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил, який згідно з законом очолює Збройні Сили України. А міністр – це політична фігура, яка здійснює політику.

Скільки законопроектів у парламенті про позбавлення Служби безпеки невластивих функцій, скільки десятків цих законопроектів? "Кошмарення" бізнесу, "кришування" бізнесу, контрабанда, політичні переслідування. Хто відігравав роль політичного жандарма Порошенка під час виборів? На жаль, Служба безпеки України. На жаль, я це підкреслюю. А тепер вони всі тихенько пішли у відставку. Я вважаю, що повинно бути розслідування. На жаль, розслідування повинна проводити Генеральна прокуратура. І я звертаюся до Представника Президента з проханням внести кандидатуру по Генеральному прокурору якнайшвидше, якнайшвидше. Тому фракція "Батьківщина" беззаперечно підтримає подання Президента, внесене відповідно до української Конституції, незважаючи на певні екзотичні тлумачення Конституції з цієї трибуни. Ми підтримаємо подання Президента Зеленського. Звичайно, ми теж очікуємо і кандидатуру міністра оборони, і кандидатуру міністра закордонних справ, і кандидатуру Генерального прокурора. Дякую. Дякую. Від "Народного фронту" до слова запрошується Андрій Левус. Будь ласка, Андрію Мар'яновичу. Шановний Голово, шановні колеги! Я хочу звернути увагу на два цікавих аспекти, які відбулися протягом двох минулих тижнів щодо Служби безпеки України. Ну, перше, дійсно, я погоджуюсь із попереднім оратором щодо управління "К" і всієї історії, яка тероризує бізнес. Що зробив Зеленський, куди призначив він Баканова? На т.в.о., перш за все, управління "К" і дав головний направляючий меседж, що СБУ має займатися боротьбою з корупцією, контрабандою, а тобто якраз те, що суперечить будь-яким нашим намаганням увійти в НАТО. Бо перша вимога НАТО щодо реформи СБУ – це є скасування управління "К". Не з того боку зайшов Зеленський. Сам хоче сісти на потоки? Це є перше питання. Друге. Друга вимога НАТО по реформі Служби безпеки України – це демілітаризація. Що зробив Зеленський з Бакановим? По схемі Хорошковського отримав заднім числом лейтенанта і мілітаризується. А знаєте, що зробили? Бо боявся вийти на конкурс, боявся відповідальності. І зараз повчаєте тут? Говорите про Конституцію!? Третє. Гарна була промова, що СБУ нічого не робить. В СБУ різні люди, як і в парламенті різні люди. В СБУ є люди, які на передовій постійно, 500 чоловік Служби безпеки України цілодобово знаходиться на передовій. Тут є десятки людей в залі, добровольців, які пліч-о-пліч з контррозвідкою, військовою контррозвідкою, управлінням захисту національної державності з 2014 року боролися на передовій. Є десятки загиблих у Службі безпеки України! Не можна так відкривати рот на Службу безпеки! Забудьте про це! Огульна критика ваша, вона схожа до критики, яка несеться з вуст Кремля про Службу безпеки України. Ще одне хочу сказати. Людина, яка почала свою діяльність прямо тут, за цією трибуною, з порушення Конституції

а це є фактично перший крок до капітуляції, я хочу одне сказати, що тут ще дуже добре, щоби встигли ми до імпічменту, дуже добре, щоб ми щедобіжали до імпічменту. Ще один крок в напрямку здачі національних інтересів на Донбасі – ми не будемо бавитися в ці більше ігри з вами. Розумієте? І це я кажу з повною відповідальністю. Україна поховала десятки тисяч уже протягом всього комплексу останніх дій. Три тисячі… ГОЛОВУЮЧИЙ. А.М. Три тисячі українських воїнів віддали своє життя. Чим ви зараз торгуєтесь? Чим торгуєтесь? Друге у мене питання. Що з власністю на тих територіях? Вони відійшли Курченку і ФСБ? Ви легалізовуєте фактично те, що вкрадено в українських активів, в українських підприємців, в української держави? Ви легалізуєте фінансування тероризму. Це кримінальний злочин. Ви будете за нього відповідати рано чи пізно. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Від "Блоку Петра Порошенка" запрошується Барна до виступу, будь ласка. Ми поважаємо конституційне право Президента подавати кандидатури. Поряд з тим, вважаємо, що під час російської агресії, під час війни, під час державної загрози воююча країна не має права залишатися без вищого військового керівництва, без головного дипломата у формуванні продовження антипутінської світової коаліції і без керівника СБУ, щоби протидіяти належним чином в контраверсійній діяльності. Поряд з тим, я би хотів зауважити певним певним порадникам зліва, які робили так звану блокаду за кошти Кремля і біглого олігарха, які зробили відповідну шкоду державі на десятки мільярдів гривень,

Поряд з тим, ми можемо сказати ще й про тих, чиї батьки… і мають родичів ще феесбешників в Росії. Але я звертаюся до радників Президента. Пам'ятайте, що питання нацбезпеки, оборони, захисту інтересів держави, шановні, це далеко не гра на роялі, і навіть коли це робиться не руками. Це надзвичайно велика відповідальність. Ви маєте право представляти кандидатури, але ви пам'ятайте про обов'язок, відповідальність за державу і народ. І пам'ятайте питання державної зради, бо це питання – зради Президента набагато більшої відповідальності, що може мати наслідки Чаушеску. Добровольці, атовці не дозволять вам у жодній мірі і іншим зрадити інтереси… А перед тим, як робити поради, дуже вас просимо: візьміть свої статичні фігури і підіть трохи помірте, і трохи помірте окопи, повоюйте трохи з автоматом і знайте, з якої сторони він стріляє. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Я надаю слово для репліки Представнику Президента України у Верховній РадіСтефанчуку Руслану Олексійовичу. З місця, будь ласка. Туди йти,да, чи я можу з місця? Я можу з місця, да. Шановні народні депутати, все, що ви сказали про стан держави, – це все правда. Але й правда в тому, що це результат вашої роботи. 16 днів Президента ВолодимираЗеленського, я глибоко переконаний, це старт того, що так більше в державі не буде. Буде повага інституцій одна до одної, і ми не будемо вибірково радикально читати Конституцію України, а ми будемо ставитися до неї з повагою як до вищого законодавчого акта України. Дякую за увагу.

Я хочу сказати, що особисто Грицак Василь Сергійович виходив за лінію розмежування і особисто визволяв політв'язнів. Почуйте мене уважно всі, хто кричать. Особисто йшов на ворожу територію і особисто визволяв українських політв'язнів, щоб їх повернути в Україну! Якницо, як підло звучить, коли тих людей, які, ризикуючи своїм життям, захищали Україну і давали змогу і нам працювати в цьому парламенті, сьогодні кидати в них пляму бруду! Давайте, колеги, мати честь, так само як має честь Василь Грицак. Всі спецслужби всього світу захоплюються спецопераціями України. Ви знаєте, про що я говорю, так? Ви знаєте, про що я говорю. І тільки в українському парламенті замість захоплення ми чуємо бруд до однієї з найбільш ефективнихспецрозвідок не тільки на європейському континенті, а в світі. І це в великій мірі зробив і Василь Грицак. Поаплодуємо йому, подякуємо за роботу. І, колеги, я ставлю на голосування проект Постанови про звільнення Грицака з посади Голови Служби безпеки України (№10345). Комітет просить визначитися шляхом голосування. Прошу голосувати.

За-78 Рішення не прийнято. Постанова 10345 відхилена. Отже, колеги, перед тим як зайти до наступних питань… За кадрові питання дякую за участь в нашому засіданні, Руслан Олексійович. Дякую всім комітетам. Ми завершили кадрові питання. І, колеги, хочу зробити два повідомлення. Перше. Коли ми включали до обіду проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення, я хочу повідомити, ми включили усі законопроекти, такий є Регламент. Ми включаємо і основний, і усі альтернативні, щоб не булодвочитань, ми включили усі законопроекти, а їх є 12, їх будемо, ми їх будемо розглядати разом із основним. Наступне повідомлення в мене, колеги. Ми зараз маємо наступним питанням порядку денного дуже коротке питання, але перед тим, як перейти до його розгляду, я хочу, власне, провести рейтингове голосування, бо це йдеться по уточнення до закону, який ми приймали, який стосується спрощення оподаткування релігійних громад. Я зараз запрошую на 30 секунд, щоб чиГаласюк, чи Унгурян змогли повідомити. І, будь ласка, проголосувати рейтингове голосування. Це дуже технічне питання. Це просто уточнення закону. Я прошу усіх зайти в зал. Але я перед тим, як до нього перейти, поставлю його на рейтингове голосування. Будь ласка. Дякую. до Закону України продержреєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо оформлення документів релігійних організацій). Але під час розгляду цього законопроекту у другому читанні пропозиції народного депутата Южаніної номер народного депутата Унгуряна номер 2, 5, 15, 18, враховані комітетом, які стосуються тих самих норм, не були поставлені на підтвердження. У зв'язку з чим виникла техніко-юридична неузгодженість щодо остаточної відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України, з метою усунення неузгодженостей між окремими положеннями

Значить, назва закону. Верховна Рада закону постановляє: Перше. Внести до Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань такі зміни: Перше. Абзац перший пункту 9 частини першої статті 15 викласти в такій редакції: "Справжність підписів на установчому документі громадського об'єднання, релігійної організації чи благодійної організації нотаріально засвідчуються лише в разі…" В.В. "…лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об'єднання, релігійної організації чи благодійної організації". Два. Абзац 12 частини першої статті 36 доповнити словами: "а також про релігійні організації". Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Шановні колеги, прошу підтримати. У випадкунепідтримання комітет взагалі не зможе подати закон на підпис… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я хочу оголосити, ми не ввійшли в його розгляд. Це лишень інформація, це узгодження позицій всіх релігійних громад. Ми не обговорюємо. Ми зараз проводимо рейтингове голосування. Я прошу всіх приготуватись до участі в рейтинговому голосуванні. Отже, я проводжу рейтингове голосування по усуненню неузгодженостей у тесті прийнятого Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (номер 6642). Це рейтингове голосування. Хто підтримує це уточнення, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Це рейтингове голосування. Голосуємо.

За-150 Надто великий розрив, колеги. Тому я не буду навіть ставити на голосування уточнення. Ми знайдемо час в інший період, щоб уточнити. І зараз, колеги, я хочу вам повідомити, що нарешті Верховна Рада України, прийнявши Закон про тимчасові слідчі комісії, має змогу перейти до розгляду найбільш масштабного законопроекту в історії цього скликання проекту Виборчого кодексу України про відкриті списки. Це великий історичний момент, з чим я вітаю весь сесійний зал. І оголошую про перехід до розгляду проекту закону… кодексу 3112-1. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддяЧерненка Олександра Миколайовича. І, друзі, в добрий шлях, щоб ми пройшли гідно. І я впевнений, ми приймемо Виборчий кодекс, і це буде великим нашим вкладом не тільки в майбутнє парламентаризму, а в розвиток української держави. І я надаю для виступу Олександру Миколайовичу - 10 хвилин, а потім ми переходимо до розгляду правок. Будь ласка. Це був довгий шлях, десятки робочих груп, які розглядали всі правки, а тепер ми маємо змогу працювати. Будь ласка, Олександре Миколайовичу. Колеги, увага,увага! Пане Олександре, я перепрошую. Я пообіцяв, і я роблю оголошення. Ні-ні, ви будьте тут, це просто коротке оголошення. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата УкраїниРибчинського Євгена Юрійовича зі складу депутатської групи "Воля народу" у Верховній Раді України. І тут же, тут же, ви слідкуйте, будь ласка. Відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України", статей 59 і 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата УкраїниРибчинського Євгена Юрійовича до депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України.

сьогодні викликало початок розгляду цього доленосного документу. Я щиро вірю, що такий ажіотаж збереться і буде тут присутній всі ці дні, а це не один день буде і не два, коли ми будемо розглядати проект Виборчого кодексу до другого читання. Перед тим, як, власне, перейти до розгляду безпосередньо проекту, я би хотів сказати, що проголосований півтора роки тому проект у першому читанні отримав 4 тисячі 300 з чимось поправок,поправок фактично до всіх статей Виборчого кодексу. Рішенням комітету була створена відповідна робоча група, яка опрацювала ці поправки. Ми працювали цілий рік. Провели 43 засідання, пройшлись по кожній поправки. Дуже були серйозні у нас дискусії на робочій групі. Разом з тим, працюючи в робочій групі, ми побачили, що деякі проблемні моменти, які є у Виборчому кодексі, на жаль, не регулюються ні редакцією першого читання, ні тими поправками, які автори поправок внесли в цей Виборчий кодекс. І робоча група виявила або певні прогалини в цьому документі, або побачила шляхом серйозних дискусій, як краще можна врегулювати ті чи інші моменти, які сьогодні не врегульовані в кодексі. Тому сама робоча група напрацювала 387 поправок, яких не було подано депутатами. І, власне, рішенням комітету ми включили ці поправки в в порівняльну таблицю. Якраз ці поправки, які підтримані робочою групою, їх підписали активні учасники робочої групи – це Черненко, Сидорович і Новак. І, власне, їхні поправки можна рахувати як ті поправки, що підтримані робочою групою. Комітет, розглядаючи проект Виборчого кодексу до другого читання, було кілька шляхів знову розглядати всі поправки, але ми розуміли, що це б могло знову доволі серйозно затягнути процедуру підготовки розгляду проекту кодексу на комітеті. Тому комітет не став визначатися щодо поправок до Виборчого кодексу. І в тому вигляді, в якому вони були подані депутатами, плюс включивши додатково в таблицю поправки робочої групи, передані все в зал. Тому процедура нашої роботи буде наступною. Кожна поправка, яка сьогодні подана до Виборчого кодексу, буде пропонуватися на підтвердження, ставитись на голосування. зала підтримає ці поправки, то вони будуть включені, якщо ні - відповідно вони будуть відхилені. Тому процес, процедуру нашої роботи я в двох словах розказав. І я не знаю, чи ми прямо зараз вже почнемо чи після перерви? Прямо зараз,да? Ну, тоді розпочинаємо нашу роботу. І, власне, тут є різні… Давайте, щоби не розривати, в нас лишилося 3 хвилини, давайте почнемо з 1 правки після перерви, тому що ми зараз розглянемо одну правку і підемо на перерву.

Ви знаєте, що в нас буде непроста і складна робота попереду. Але я хочу віддати належне, що всі члени комітету і автори правок вони узгодили, яким чином проводити обговорення. Я думаю, це обговорення буде одночасно великою просвітницькою роботою. Бо дуже багато міфів і неправди на цей кодекс було накидано, дуже багато неправди. Це найбільш прогресивна система виборів, яку ми можемо прийняти для України, в якій нема ні закритих списків, німажоритарки. Це найбільш прогресивна система виборів, яка передбачає, що люди мають змогу обирати не тільки політичну партію, а ще й самостійно визначати, хто від цієї політичної партії має бути в списках цієї партії, не вожді, а громадяни України будуть мати таке право. І нам треба це розповісти і журналістам, і громадянам на всіх ефірах. І тому я переконаний, це має бути і велика просвітницька робота. Я хочу подякувати голові підкомітетуЧерненкові Олександру Миколайовичу за проведену роботу. І хочу повідомити авторам правок, що з 16 години ми розпочнемо розгляд правок з 1 правки, і ми повідомимо механізм, логіку і філософію розгляду Виборчого кодексу. А зараз я надаю слово для оголошення повідомлень Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. А вас, пане Олександре Миколайовичу, о 16 годині чекаємо в залі. Можливо, ви між собою домовтесь, щоб по черзі бути на трибуні, бо просто буде дуже важко. Ви то просто узгодьте між собою, а я буду вам всіляко сприяти. Дякую вам. Будь ласка, пані Ірино. під час голосування за Закон про тимчасові слідчі комісії (№ 1098). І якщо скласти вже всіх депутатів, чиї картки не спрацювали під час голосування цього закону, то я думаю, що у нас вже є конституційна більшість за цей законопроект. Також картка ОксаниЮринець не спрацювала під час голосування закону 10183, це за технічні регламенти. поінформувала президію, що її картка не спрацювала під час голосування постанов за звільненняПолторака і Клімкіна (10344 і 10346). І просить врахувати її голос "за". Дякую, шановні колеги. Отже, шановні колеги, у нас сьогодні було неймовірно продуктивне ранкове пленарне засідання. Ми прийняли більше 10 позитивних рішень, ряд законів в цілому і, звичайно, Закон про тимчасові слідчі комісії. Ми сподіваємося, що Президент чимшвидше його підпише. Я обіцяю чимшвидше його підписати і направити на підпис Президентові. Я вважаю, ми сьогодні зробили дуже важливий крок, включивши в порядок денний проекти законів про незаконне збагачення, і ми прийняли рядбезпекових законопроектів. Це дуже була активна і плідна робота. І я зараз оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради України закритим. І о 16 годині я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую вам. До зустрічі.